Hvala.

Hrvatskom vojnom učilištu.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege.

poštovani zastupnik g.

poštovani zastupnik g.

Hrvatskom vojnom učilištu.

Poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, državni tajniče sa suradnicima. U Hrvatskom saboru

poštovani državni tajniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici.

hrvatska vojska je

za 2019. Podnositelj je Vlada RH temeljem čl. 8. Zakona o obrani. Raspravu je proveo Odbor za obranu, te Odbor za ravnopravnost spolova. li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Poštovani državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop, izvolite. **Jakop, Zdravko** Poštovani g. potpredsjedniče, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Godišnje izvješće o obrani za 2019.g. vlada podnosi HS-u u skladu sa Zakonom o obrani. Izvješće je tematski struktuirano kao prikaz stanja aktivnosti Ministarstva obrane i HV-a u u 2019.g., te kao prikaz stanja i razvoja obrambenih sposobnosti, provedbe obrambenih priprema, te strukture obrambenih resursa i ostvarenja ključnih razvojnih projekata i prioriteta. Smatramo da je izvješće važan mehanizam demokratskog nadzora nad obrambenim resorom budući da se zastupnicima u HS omogućuje uvid u aktivnost Ministarstva obrane i HV-a, posebno u području razvoja obrambenih sposobnosti i raspolaganja financijskim sredstvima. Kroz izvješće se javnosti omogućuje i uvid u postignuća i rad Ministarstva obrane i HV-a čime čime ono pridonosi izgradnji povjerenja u institucija u institucije obrane i civilno vojne odnose. Povećanje izdvajanja za obranu i pravedna raspodjela tereta i dalje predstavljaju važne teme NATO-a te su članice na sastanku u Londonu potvrdile posvećenost obavezama koje uključuje dostizanje izdvajanja za obranu od 2% BDP-a, od čega 20% za opremanje i modernizaciju. U okviru EU nastavljene su aktivnosti provedbe triju ključnih obrambenih inicijativa pokrenutih u okviru globalne strategije vanjske i sigurnosne politike EU i to stalne stalne strukturirane suradnje, koordiniranog godišnjeg pregleda u području obrane i europskog obrambenog fonda. Vlada RH i MORH je tijekom 2019. g. provodilo obrambenu politiku u sklopu izgradnje i unaprjeđivanja sustava domovinske sigurnosti te u funkciji potpore vanjskoj politici RH. Obrambena politika bila je posvećena provedbi obveza Hrvatske vojske. Intenzivno se radilo na pripremama za provedbu aktivnosti vezanih uz 6-mjesečno predsjedanje Vijećem EU. Jedno od većih postignuća obrambene politike u 2019. g. povratak je aviona MIG-21 Rudolfa Perešina u RH. Nakon Nakon 28 godina MIG-21 oznaka 26112 koji je junak Domovinskog rata, hrvatski pilot Rudolf Perešin u listopadu '91. iz Bihaća preletio u Klagenfurt, vraćen je u svibnju 2019. g. u RH. Međunarodna obrambena suradnja provodi se s ciljem međunarodne afirmacije RH u području obrane te predstavlja izravan doprinos jačanju ugleda i daljnje afirmacije RH, kao odgovorne članice međunarodne zajednice. Aktivnosti bilateralne obrambene suradnje tijekom 2019. g. bile bile su usmjerene na produbljivanje odnosa sa strateškim saveznicima i partnerima u području obrane s ciljem zajedničkog doprinosa stabilnog globalnog i euroatlantskog prostora, razvoja obrambenih sposobnosti te jačanje ugleda Hrvatske u međunarodnoj zajednici. U svrhu doprinosa razvoja hrvatskog gospodarstva nastavljene su aktivnosti potpore promicanju hrvatske obrambene industrije u inozemstvu i tijekom posjeta stranih izaslanstava u RH. Ljudi su Ljudi su najveća vrijednost obrambenog sustava i u mandatu Vlade fokus rada u Ministarstvu obrane je čovjek. On je središte obrambenog sustava. Tijekom 2019. g. nastavljeno je s provedbom personalne politike – vojnik na prvome mjestu, pokrenute 2017. g. radi dostizanja i održavanja visoke razine motiviranosti i spremnosti pripadnika HV-a. Ovo Ovo podrazumijeva usvajanje niza mjera usvajanjem, usmjerenih na dobrobit vojnika, dočasnika i časnika, poboljšanje njihovog statusa, uvjeta života i rada, kao i uvođenje novih oblika poticaja koji osiguravaju nesmetan prijem i zadržavanje kvalitetnog osoblja. Upravljanje materijalnim resursima usmjereno je na materijalno zbrinjavanje obrambenog resora kroz djelatnost i opremanje i modernizacije naoružanjem i naoružanjem i vojnom opremom, opskrbe materijalnim sredstvima te upravljanja, uređenja i izgradnje nekretnina. Racionalno i učinkovito upravljanje materijalnim resursima jedan je od temeljnih preduvjeta za unaprjeđivanje obrambenih sposobnosti i održavanje odgovarajuće razine spremnosti HV-a. Opremanje i modernizacija naoružanjem i vojnom provođeni su s ciljem dostizanja sposobnosti za provedbu misija i zadaća HV-a uključujući potporu u ostvarivanju NATO ciljeva sposobnosti. Provedba programa i projekata, opremanje i modernizacije provođene u sve tri grane HV-a, u skladu s prioritetima definiranim kroz proces obrambenog planiranja i programiranja. MORH važan je partner i promotor hrvatske obrambene industrije te je jedan od generatora razvoja vrhunskih hrvatskih proizvoda. Hrvatski vojnik u potpunosti je opremljen hrvatskim naoružanjem i osobnom opremom. Tijekom 2019. g. nastavljeno je opremanje hrvatske kopnene vojske naoružanjem i vojnom opremom po već započetim projektima uz novi projekt opremanja borbenim vozilima, pješaštva koji su na neki način i početnoj fazi. U skladu sa uređenim prioritetima HV-a, modernizacija opremanja Hrvatske ratne mornarice usmjerena su na 3 glavna područja i to obalni otporni brod, desantni brod i minopolagač i gumene brodice za nadzor morskog ribarstva koje su ostvarene u suradnji sa drugim sa drugim ministarstvima. U 2019. g. aktivnosti i opremanje i modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva bile su usmjerene na nabavu višenamjenskih helikoptera UH-60-N Black Hawk, nabavu višenamjenskog borbenog aviona, uspostavljanje logističke potpore za helikoptere OH-58-D Kiowa Warrior te nabavu letačke i padobranske opreme neophodne za provedbu zadaća i planirane obuke. obuke. MORH potpisalo je 2019. g. ugovore o nabavi vojne opreme za potrebe Hrvatske vojske sa 34 hrvatske tvrtke koje proizvode vojnu opremu, pružaju usluge i izvode radove u iznosu od 314 milijuna kuna, što je za 32 milijuna kuna više u odnosu na 2018. g. i nijedna nabava nije bila klasificirana. Ili tajna, kako neku kažu. Ugovori s hrvatskim proizvođačima značajan su doprinos hrvatskom gospodarstvu i pokazuju kako MORH nije samo potrošač nego i generator razvoj i promotor hrvatskih proizvoda, Ministarstvo obrane pruža punu potporu i aktivno sudjeluje u razvoju i promociji hrvatske obrambene industrije kroz međunarodne bilateralne i multilateralne aktivnosti, posebno u sklopu NATO-a i Tijekom 2019.-te godine nastavljene su aktivnosti u provođenje novog operativnog rasporeda Hrvatske vojske povratkom u Vukovar, Varaždin, Ploče, Sinj, Udbinu i Pulu. Radi poboljšanja uvjeta smještaja i rada pripadnika hrvatske vojske tijekom 2019.-te godine rekonstruirane su i izgrađene građevine na šest novih ključnih strateških lokacija, to su Vukovar, Varaždin, Ploče, Sinj, Udbina i Pula. Izgrađene su i rekonstruirane građevine i na drugim značajnim lokacijama za smještaj i rad Hrvatske vojske. Od početka mandata Vlada se sustavno bavi pitanjem sigurnosti te je nakon šest godina uzastopnog pada, u 2017.-oj godini osigurano povećanje obrambenog proračuna, prije svega u cilju poboljšanja standarda pripadnika Hrvatske vojske i razvoja novih sposobnosti. Hrvatska vojska glavni je nositelj obrambene funkcije u Republici Hrvatskoj, pored temeljne ustavne uloge zaštite suvereniteta i i neovisnosti te obrane teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, Hrvatska vojska uvijek stoji na raspolaganju građanima spremna u okviru svojih kapaciteta pružiti pomoć u bilo kojoj vrsti hitne situacije. Svojim kontinuiranim angažmanom u Misijama i Operacijama te drugim oblicima međunarodnih aktivnosti Hrvatska vojska je kroz visoki profesionalni pristup izvršenja zadaća od njezinih pripadnika postala brend i više od brenda u percepcijama naših saveznika i partnera. Zahtijevane sposobnosti za provedbu Misija i zadaću u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, Hrvatska vojska dostiže kroz obuku i vježbe čiji je sustav upravljanja uređen doktrinom i usklađen sa raspoloživim obučnim kapacitetima i odobrenim financijskim sredstvima, to jest bolje rečeno u okviru odobrenih financijskih sredstava. Tijekom 2019.-te godine obuka se provodila uz istovremeno prilagođavanje strukture Hrvatske vojske, ustrojeno je i Središte za razvoj vođa Marko Babić, uvažavajući nove izazove i potrebe, obuka se temelji na razvijenim standardima i iskustvima iz Domovinskog rata, ali i u suradnji sa našim partnerima u okviru NATO-a. Aktivnosti odnosa s javnošću u 2019.-oj godini bile su usmjerene ka pravovremenim i transparentnim informiranju javnosti o radu Ministarstva obrane, te djelovanju i izvršavanju temeljnih misija i zadaća Hrvatske vojske, pri tome je težište stavljeno na održavanje percepcije javnosti u aktivnostima Ministarstva obrane i Hrvatske vojske putem informiranja, izdavanja tiskovnih i multimedijalnih elektroničkih publikacija, te kroz aktivnosti promidžbe vojnog poziva. Detaljnije izvješće smo vam pripremili, stojim ovdje na raspolaganju za sva pitanja, pojašnjenja i želim se zahvaliti svima koji, ovoga, na ova tri Odbora na koja smo imali mogućnost, mogućnost, ovoga, predstaviti ovo Izvješće prije dolaska u Sabornicu. Hvala lijepa. li izvjestitelj Odbora uzeti riječ? Franko Vidović, predsjednik Odbora za obranu, a pardon, pardon, ispričavam se, replike su, jel?, imate replike, ostanite, Franko oprosti. …/Govornik naknadno uključen/… podpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, državni tajniče. Da li možete u jednoj rečenici odgovoriti na sljedeće pitanje, da li je Hrvatska vojska u 2019.-oj godini izvršila sve zadaće koje su joj bile stavljene pred nju? Hvala. **Jakop, Zdravko** Odgovorit ću u jednoj riječi, da. hvala. Druga replika uvaženi zastupnik Matko Kuzmanić. Državni tajniče, na strani 66. vašeg izvješća, strateške zalihe ubojnih sredstava i zbrinjavanje viškova, kaže se da je struktura ubojnih sredstava uglavnom stara između 22-je i 52-je godine s velikim brojem malih serija različitih proizvođača, pa me zanima da li postoji plan remonta i modernizacije tih sredstava uz upotrebu domaćih tvrtki? Također me zanima da li postoji plan i program intenzivnog uvježbavanja kako bi se kroz obuku utrošilo što više sredstava prije nego što im istekne vijek trajanja? Tu je primjer modernizacija raketa VBR 122 Grad uvođene glavama koje imaju inicijalno GPS ili lasersko navođenje na cilj. Također me zanima na strani 61., na puškostrojnice NATO kalibru 556, zašto idemo u opremanje takvom puškostrojnicom u tom kalibru, kada se to sredstvo smanjuje u upotrebi ili izbacuje iz upotrebi zbog čestih uočenih taktičkih, tehničkih, logističkih nedostataka na modernim bojištima? Hvala. Hvala lijepa na pitanjima, pokušat ću vrlo kratko odgovoriti. Postoji Plan remonta i meni je ovo ko generalu sad ću reći, konačno nakon Domovinskog rata kada praktički niz, kada smo, u vrijeme kada smo izgubili sposobnosti, evo u recentnom vremenu zadnje dvije-tri godine, uspjeli smo vratiti sposobnost, ne samo remonta recimo određenog, određenih vrsta topničkog streljiva, nego i proizvodnje topničkog streljiva, tako da vodimo brigu o tome. Ja ću ovako reći da imamo i više, nitko sretniji nego, nego mi, ali pokušavamo u skladu sa odobrenim odobrenim proračunima voditi brigu o tome da ono što imamo, da bude što sigurnije i da budemo mi, ovoga, spremni izvršiti, kako je bilo ovdje pitanje, sve zadaće, što se tiče, između ostalog za to koristimo i gađanja da bi se, potrošilo ono što je recimo najstarije, tako ću pokušati laički reći. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi državni tajniče moja se replika odnosi na pitanje vezano uz ljudstvo. Dakle sposobnost i vojske ovisi o ljudima odnosno onima koji koriste sva moguća znanja i resurse. I zanima me da li vidite pomake u tome da nešto više žena i sudjeluje i radi da li je to bila pomak u 2019. u odnosu na 2018.? I što radite da bi tu se pokazalo zaista i spremnost da se otvori i da se uključe svi oni koji imaju velika znanja, jer naravno samo tako možemo napraviti korak naprijed? Hvala lijepo. Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Evo i koristim priliku odmah da kažem da u recentno vrijeme sve više i više imamo žena kako u smislu novih vojnikinja, tako i u smislu kadetkinja tj. kandidata za časnike tj. časnice Hrvatske vojske i to mi gledamo kao pozitivno. Mi smo otvoreni smo otvoreni apsolutno otvoreni i u biti ne radimo razliku između muških i ženskih da budem vrlo konkretan. Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, ovih dana navršava dvije godine da je Hrvatska vojska vraćena u Ploče čime se doprinijelo sigurnosti i stabilnosti … Hrvatske. Posebno je važno reći da je taj način, da je na taj način Ploče postao gravitacijsko središte Hrvatske ratne mornarice. Kada spominjem Hrvatsku ratnu mornaricu onda nešto želim reći i postaviti vam pitanje koje se odnosi na Obalnu stražu. Mi smo već u nekoliko navrata ovdje u Hrvatskom saboru govorili o Obalnoj straži. O tome smo govorili i prilikom donošenja državnog proračuna i o potrebi da se unutar proračuna osiguraju sredstva za nabavku ophodnih brodova. u Brodosplitu u ovom trenutku se gradi jedan brod za potrebe Obalne straže. Interesira me kakva je dinamika nastavka nabavki tih brodova, tim više što je Hrvatska proglasila zaštićeni ekološki ribolovni pojas. Pa onda imamo i tu ustavnu, zakonodavnu obvezu da pratimo, nadziremo Vrijeme.) Hvala. **Jakop, Zdravko** Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Znači, prototip obalnog ophodnog broda je prošao sve procedure testiranja i u operativnoj je upotrebi u Hrvatskoj ratnoj mornarici tj. Obalnoj straži koja je sastavni dio Hrvatske ratne mornarice. A isto tako do malo prije prisutan ministar bio je nedavno na porinuću dvije kobilice tako da je taj postupak nastavljen i ja se nadam da će graditelj u onom roku kao što je i obećao izgraditi. Tako da bi na taj način još podigli kapacitete naše Hrvatske ratne mornarice tj. Obalne straže na dobrobit sviju. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Državni tajniče rekli ste da u ovom izvješću piše kao ključna rečenica trajna misija je jačanje Hrvatske vojske i ta misija nema alternative. Ja ju potpisujem. Međutim, u prošloj godini tj. u posljednjih nekoliko godina Hrvatska vojska gubi sposobnost zrakoplovstva tj. nije izvršena javna nabava, nije dovedena do kraja borbenih aviona. Kakvo je stanje sada MIG-ova koji su također jedna od većih kriminalnih radnji koja se dogodila u Republici Hrvatskoj gdje su uloženi novci u Ukrajini da za remont a bili su avioni doslovno otišli u borbenom letu, a vraćeni su u dijelovima u karioli? Znači što je sa sposobnostima borbenog zrakoplovstva Hrvatske vojske? Imate li dovoljno pilota? Gubi li se ritam pilota bez aviona i puno tih pitanja gdje se gube sposobnosti kako zbog prošle godine ne nabave aviona, tako i zbog remonta MIG-ova koje je … upitnikom? Hvala lijepo. Hvala lijepa na ovom pitanju i mogućnosti da mogu reći da Hrvatsko ratno zrakoplovstvo kao i ostale grane izvršavaju svoje ustavne obveze i mogu odgovoriti na sve izazove što se tiče kontrole zračnog prostora u okviru preuzetih obveza u suradnji sa NATO-om, a isto tako u zaštiti nacionalnih interesa i imamo ih dosta. Tako da neki bi se iznenadili koliko ih možemo koristiti. Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Rade Šimičević. i na tragu toga sada je i osnivanje Sveučilišta da Hrvatska vojska i dalje ostane snažna, jaka i sposobna odgovoriti svakom izazovu. Ono što bi ja vas pitao je ustroj, teritorijalni ustroj Hrvatske vojske. Vidimo da se Hrvatska vojska vratila u Vukovar, u Split, u Ploče, Delnice moje pitanje je – recite mi na koji način Hrvatska vojska je u sinergiji sa domaćim stanovništvom i da li mislite proširivati još teritorijalni ustroj i gdje - ako je to moguće reći. Hvala. Poštovani zastupniče hvala vam lijepa na ovom pitanju. Kroz pitanje dali ste mi jedan dio odgovora, pomogli mi. Znači, jedan od razloga je bio da možemo lakše sudjelovati, znate da Hrvatska vojska sudjeluje pogotovo recimo kroz ljeto u protupožarnoj sezoni i jedan od razloga da smo išli prema jugu i tako teritorijalno da se može ta suradnja intenzivirati jer Hrvatska vojska je nastala iz hrvatskog naroda, hrvatske domovine i mi smo dio toga, mi to želimo biti i dalje. Tako da ovoga trenutka nam je žela da na na svim tim mjestima gdje smo raspoređeni podigne se još po mogućnosti što više kvaliteta života i rada tih ljudi zbog toga jer je jedan dio objekata jeste izgrađen, a jedan je u biti renoviran i postoji potreba da se još to podigne na višu radinu tako da ne razmišljamo u ovom trenutku da se još ide na neka druga mjesta. Hvala, hvala lijepa. Nema više replika. Pozivam izvjestitelje odbora, uvaženi zastupnik Franko Vidović predsjednik Odbora za obranu.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani državni tajnici, dakle Odbor za obranu Hrvatskog sabora na 2. sjednici održanoj 17. rujna 2020. godine raspravljao je kao matično tijelo o Godišnjem izvješću o obrani za 2019. godinu koje je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada RH aktom od 3. rujna 2020. godine. Odbor je na temelju Članka 71. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao o predmetnom izvješću, predstavnik predlagatelja u uvodnom obrazloženju detaljno je obrazložio Godišnje izvješće o obrani za 2019. kojim se javnosti omogućuje uvid u rad Ministarstva obrane i Hrvatske vojske. Hrvatska vojska razvija se na vrijednostima Domovinskog rata te je nakon nepuna 3 desetljeća vraćen avion heroja Domovinskog rata heroja Rudolfa Perešina koji se suprotstavio JNA-a i avionom MIG21 u listopadu 1991. godine preletio iz Bihaća u Republiku Austriju. U godini vojne solidarnosti priznanja kako je nazvana 2019. godina nastavljeni su započeti projekti koji imaju za cilj poboljšanje kvalitete života i rada pripadnika Hrvatske vojske. Obnovljene su smještajne građevine u vojarnama, tehnička postrojenja i započeti projekti izgradnje sportskih objekata te je po uzoru na mnoge zapadne oružane sile donesen Pravilnik o vojnim medaljama. Ministarstvo obrane važan je promotor hrvatske obrambene industrije zbog čega se u svrhu poticanja razvoja domaćih gospodarskih i znanstveno istraživačkih sposobnosti u području obrane u najvećoj mogućoj mjeri nastojalo uključiti domaće proizvođače. Rezultat toga su potpisani ugovori između Ministarstva obrane i 34 hrvatske tvrtke u iznosu od 314 miliona kuna, a što je u odnosu na 2018. predstavlja povećanje za 32 miliona kuna. U okviru operativnog razmještaja vraćena je kopnena komponenta Hrvatske vojske u vojarnu u Puli i reaktivirana je vojarna u Udbini. Nove sposobnosti Hrvatske vojske razvijaju se kroz 3 novoustrojena zapovjedništva, zapovjedništvo za kibernetički prostor, središte za besposadne zrakoplovne sustave i središte za razvoj vođa. U pogledu daljnjeg opremanja modernizacije Hrvatske vojske i godišnje izvješće navodi da su započele aktivnosti u vezi opremanja borbenih vozila pješaštva Bradley, da je dosegnuta puna operativna sposobnost helikoptera Kiowa Warrior, proveden remont helikoptera MI171SH. Nadalje započet je proces opremanja Hrvatske vojske helikopterima Black Hawk te je dosegnuta završna faza integracije daljinski upravljane oružane stanice i protuoklopno vođenog raketnog sustava na borbenim oklopnim vozilima Patria. Od 2019. u je punoj operativnoj uporabi prototip obalnom ophodnog broda, a također je ugovoren daljnji nastavak izgradnje za još 4 broda. Predstavnik predlagatelja također je istaknuo da je u svrhu održavanja postojećih i razvijanja novih sposobnosti Hrvatske vojske neophodno osigurati podizanje razine motiviranosti i obučenosti vojnog osoblja čemu će pridonijeti poboljšanje materijalnih prava i uvjeta te mogućnost adekvatnog vojnog obrazovanja na Sveučilištu Dr. Franju Tuđman čiji je proces osnivanja započet. U rasprava koja je uslijedila velik dio članova odbora ocijenio je godišnje izvješće kao precizno i detaljno razrađen dokument koji pruža kompletan pregled stanja, aktivnosti i obrambenih sposobnosti. U kontekstu projekata opremanja i modernizacije Hrvatske vojske pozitivno je ocijenjena usmjerenost na domaću proizvodnu industriju čime se utječe na razvoj hrvatskog gospodarstva i zapošljavanje stanovništva. Što se tiče osiguranja financijskih sredstava za potrebe modernizacije i opremanje izneseno je mišljenje da bi trebalo veću usmjerenost pokazati prema sredstvima koja osigurava EU u okviru Europskog obrambenog fonda. U pogledu prikazanih aktivnosti, događaja i poslova ukazano je na određene nedorečenosti i nekonzistentno navođenje informacija. Također je ukazano da su u okviru izvješća navedeni neusklađeni podaci numerički prikaza za iste načelne kategorije poput podatka o popunjenosti pričuve, podataka po kupovini jurišnih pušaka kao i o broju pribavljenih kompleta prikrivnih odora. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova sa 8 za i 2 suzdržana odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje slijedećeg zaključka. Prihvaća se Godišnje izvješće o obrani za 2019. godinu. Hvala.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici evo u našem klubu Domovinskog pokreta imali smo jednu dobru raspravu uoči ove važne točke, kritičnijih mišljenja prema ovom izvješću. O tome može kasnije i general Prkačin nešto govoriti o pojedinim izlaganjima. Međutim, ja ću danas načelno iznijeti stav kluba. Uvodno bi rekao da pozdravljamo u predgovoru ovog izvješća naglasak na vrijednostima Domovinskog rata, domoljublje, hrabrosti, požrtvovnosti. Velika je cijena plaćena za našu slobodu i to se ne smije zaboraviti. Također treba istaknuti da hrvatski vojnici, dočasnici, časnici jesu prepoznati u svijetu kao vrlo pouzdani i sposobni partneri u inozemnim vojnim misijama. To je činjenica i možemo biti ponosni na njih. Ovdje želim izraziti svoju sućut, ali i zahvalnosti obitelji skupnika Josipa Briškija koji je poginuo u Afganistanu i poručujem da će njegovo ime zauvijek ostati u povijesti Hrvatske vojske i RH. Također, podržavamo namjere da se nastavi sa projektima opremanja i modernizacije HV-a. Ovdje ću naglasiti naš stav naglasiti naš stav da Hrvatskoj svakako treba obnova vojnog zrakoplovstva i ovdje smo skloni intenzivnijoj suradnji s našim strateških partnerom, SAD-om. Već uspješno surađujemo u opremanje helikoptera Black Hawk pa treba tim putem nastaviti. Naše strateško opredjeljenje mora biti prijelaz na najvišu vojnu tehnologiju i inzistirat ćemo na tome. Hrvatski građani imaju veliko povjerenje u svoje vojnike, što se moglo nedavno vidjeti povodom razornog potresa u Zagrebu kad su brzo pružali pomoć ljudima. To je upravo i dobar primjer, aktiviranje svih raspoloživih resursa države u izvanrednim okolnostima i vojska će u tom smislu uvijek imati našu podršku. Izvješće navodi kako Hrvatska trenutno izdvaja oko 1,7% BDP-a za vojni proračun, što predstavlja malo povećanje u odnosu na prijašnjih godina, ali treba ciljati na 2%, što je Hrvatska preuzela kao obvezu na sastanku na vrhu u Londonu prošle godine i koja vrijedi za sve članice NATO-a. Namjera da se 20% ukupnog iznosa, radi se malo više od 5 milijardi kuna uloži u opremanje i modernizaciju, smatramo minimumom što treba naravno i povećati. Uvijek se može bolje raspolagati materijalnim resursima. Svjesni smo da u vrijeme pada BDP-a je jako teško ovo postići, ovo povećanje, ali smatramo kako trebamo težiti prema tom cilju. Moramo izdvajati kako bi bili u stanju zaštiti svoje nacionalne interese, ne jer to nam drugi nameću nego jer smo sami svjesni što znači voditi računa o ključnim prioritetima države. Rekao bih nešto o geopolitičkom kontekstu i o ugrozama. Izvješće spominje globalne ambicije komunističke Kine koje nisu ograničene samo na njezinu tradicionalnu zonu interesa. Govori se kako Kina želi postati globalna velesila i glavni je konkurent zapadnim silama u svijetu. Međutim, nedostaje širi i kritičniji osvrt na ovu činjenicu. Podsjetit ću da Hrvatska intenzivno njeguje ekonomske odnose s tom zemljom pa vidimo veliki raskorak u Vladinoj politici između ocjene, primjerice, MORH-a i drugih resora. Ovo je primjer nekoherentne državne politike. Izvješće nema ni jedne jedine riječi o graničnim sporovima koji se još uvijek vode sa susjedima. Primjerice, stanje na terenu na granici Srbije i Hrvatske seže u vrijeme mirne reintegracije kad su se srbijanske snage povlačile iz Hrvatske, ali ne potpuno već samo do Dunava te Srbija tako danas kontrolira dio hrvatskog teritorija. Hrvatska još ima neriješenih sporova i sa Slovenijom, to je spomenuto i ranije danas, sa BiH, sa Bosnom i Hercegovinom i sa Crnom Gorom. Smatramo da se uporno treba inzistirati na potpuni državni suverenitet nad našim teritorijem te da ovakvo izvješće mora navoditi točno stanje. Inicijativu koju možemo apsolutno pozdraviti jest uspostave multinacionalnog divizijskog zapovjedništva za Srednju Europu zajedno sa Mađarskom. Predviđa se i uključenje i Slovačke i druge. To je dobar primjer kako možemo konkretno poboljšati suradnju sa zemljama iz Srednje Europe, treba i tim putem nastaviti. Na kraju, htio bih naglasiti sljedeće. Ovakvo izvješće treba sadržavati manje informacija o održanim sastancima i provedenim aktivnostima, a više o strateškom planiranju. Dio koji se odnosi na obrambeno planiranje stane npr. na pola stranice, u dokumentu od ukupnih 150 stranica. U dijelu o potpori hrvatskoj obrambenoj industriji govori se o održanim izložbama i konferencijama, ali pitanje je u kojoj mjeri je Hrvatska iskoristila svoje članstvo u NATO za promicanje vlastitih tvrtki. Je li bilo ovdje konkretnih pomaka? Što će biti, primjerice, sa Đuro Đakovićem? Je li strateški cilj Hrvatske da ta tvrtka opstane? Smatramo da treba više učiniti u lobiranju za našu vojnu industriju i iskoristiti bolje prilike koje imamo na raspolaganju. Kolegice i kolege zastupnici, Domovinski pokret će se zalagati za jačanje hrvatskih obrambenih kapaciteta i svjesni smo da Hrvatska ima svoju odgovornost za mir i sigurnost u Europi i šire, međutim, ovo Izvješće je prožete birokratskim jezikom i frazama pa i nebitnim podacima, a nedostaju političkih ocjena o mnogim pitanjima. Npr. nema riječi o aktualnom stanju u Srbiji, u Crnoj Gori i u drugim zemljama u susjedstvu. S druge pak strane, vrijednosti Domovinskog rata se moraju njegovati i cijeniti u našem društvu tako da i mlađi naraštaji budu upoznati sa okolnostima iz kojih je nastala HV i država. Imena poput Josipa Jovića, Blage Zadra i Rudolfa Perešina moraju buditi ponos i poštovanje kod svih naših ljudi i mi ćemo učiniti sve da to zaista tako i bude. Zahvaljujem. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Uvaženi državi tajniče, kolegice i kolege, zainteresirana javnosti ako itko gleda, poštovani građani. Ja bi ovdje kad govorimo o izvješću obrane za 2019. naravno, da bi krenuo od onoga temelja a temelj je ono što svi napominjemo a koliko mi to vrednujemo u društvu, temelj zajedništva hrvatskog naroda je Domovinski rat i hrvatski branitelji evo u ovo vrijeme 90-ih godina, '91. kada se ustrojavalo ministarstvo iz tadašnjih, iz MUP-a, iz svih ljudi iz narodne zaštite, postrojbe koje su se ustrojavale u biti nastajale su na golorukim mladićima, slabo naoružanima mladićima, ljudima koji su srcem išli za domovinu i to je naš najveći to je naš najveći potencijal i na onu prethodnu temu zakona o sveučilištu, morao bi reći da hrvatska vojska tj. hrvatska država mora što više ulagati na znanost, na hrvatske vojne znanosti, na ljude i znanja proistekla i vještine iz Domovinskoga rata. Ja mislim da u prethodnom raspravi to nisam imao prigodu reći, ali sada ću to reći jer ne smijemo zaboraviti Domovinski rat ili ga samo prigodno spominjati pa da se vratimo kako su krivokletnici brojni koji su čak bili vrhovni zapovjednici, koji su se ponižavali, skidali hrvatske generale kao što je Stjepan Mesić, bivši Predsjednik države, mi se moramo tih stvari sjetiti ili sad čelnik HDZ-a tj. upravitelj HDZ-a Vladimir Šeks kad je izrekao teške riječi za hrvatske generale koji su bili pobjedničku vojsku vodili, članovi HDZ-a inače vama govorim, poglavito vama braniteljima, evo g. Davor je tu i ostao g. Tuđman, „locirati, uhititi, transferirati, isporučiti“, tako da je obezvrjeđivanje Domovinskoga rata bilo konstanta, konstanta od 2000. godine. Domovinski rat se ne smije obezvrjeđivati ili šta je jutros kolegica Peović rekla da je Domovinski rat i prvi vrhovni zapovjednik koji je upravljao u Domovinskom ratu, dr. Franjo Tuđman, bez obzira šta misle o njemu, da je vodio zločinački poduhvat što je apsolutna neistina,

To je laž. Hrvatska se stvorila na zajedništvu hrvatskoga naroda. Ponavljam još jednom, niko nikoga nije pitao '91. jel ti ćaća bio ustaša ili djed ili u partizanima nego smo zajedno i nemojte sjedit na podjelama kak bi samo se ovdje nalazilo u ovom parlamentu. Zajedništvo hrvatskog naroda nema alternative, apsolutno nema alternative. Kriminalci i pljačkaši u pretvorbama mogu biti ili Brodotrogira, sljedbenici Komunističke partije ili ne znam, neki koji se kite s nekim domoljubljem. Ili pljačke moga novca za oružje iz moga Sinja. Obitelj Tedeschi, kad će ga vratiti? Prema tome, ovdje govorimo o izvješću o hrvatskom vojniku, o istini, o izvoru Hrvatske, o povjerenju povjerenju u hrvatskog vojnika jer hrvatski narod vjeruje hrvatskoj vojsci i to moramo graditi. A u Hrvatskom saboru nakon Deklaracije o Domovinskom ratu koja je jednoglasno prihvaćena i to za vrijeme Vlade Ivice Račana, da je Domovinski rat bi pravičan, osloboditeljski i da to je bila obaveza hrvatske države tj. hrvatske Vlade da to naprave. Hrvatska vojska je nastala od hrvatske policije u to vrijeme, od hrvatske narodne zaštite, kasnije su bile postrojbe HOS-a, Hrvatske obrambene snage na najtežim ratištima, ne smijemo njih zaboraviti, da kad govorimo o ovome, nemojte prodavati hrvatske interese za Judine škude kao što su radili krivokletnici koji su čak upravljali hrvatskom vojskom tj. bili su predsjednici legalno izabrani kao što je Stipe Mesić koji je otvarao arhivu, arhivu je otvarao u Uredu Predsjednika iz Domovinskoga rata da novinari snimaju bez ikakvoga problema. Pa kakav je to način i ponašanje? Kakve su to poruke? Hrvatska vojska ima povjerenje u hrvatskom narodu. Hrvatska vojska je dio nas. Nas samo zanima istina o Domovinskom ratu i jedino šta možemo, to je govoriti istinu o Domovinskom ratu. Evo s ovim bi, pola sam vremena izgubio jer danas sam cijeli dan tu kao čovjek koji je bio u sustavu 18 g. u MORH-u, proveo sam sve svoje godine, svoju mladost sam proveo kako u Domovinskom ratu tako i kasnije kao časnik hrvatske vojske tako da o ovome imam obvezu progovoriti i neću šutiti. A poglavito toliko me ne bole stavovi, neki različiti stavovi, gđa. Peović ima različit stav od mene ali više me boli licemjerje ovih koji se pozivaju na domoljublje, koji su govorili „uhititi, locirati, transferirat“, oni su vam sastavljali Vladu i sa Pupovcem i sa Sauchom, to je Šeks. je Šeks. Ti vas upravljaju, s vama upravljaju, kolege, poglavito vi branitelji iz HDZ-a, evo vidim kolega Deur, g. Tuđman je također bio u to vrijeme jedna od ključnih osoba određenih obrambenih .../Govornik se o izvješćima, onda trebamo govoriti o hrvatskom vojniku. Sada ću govoriti malo o problemima koje imamo u hrvatskoj vojsci. Hrvatska vojska nema alternativu ni drugu misiju nego da jačamo njihove sposobnosti. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo nije u dobrom stanju. Ja vas pitam 2015. g. ili 2014., ne znam kad su ovim krajem išli naši MIG-ovi, što je s tim MIG-ovima, koliko je para potrošeno, pa čak smo imali izrugivanje od medija kojima upravlja SDSS-a Milorad Pupovac, čini mi se srpske novosti, oba dva su pala, kad su pali naši MIG-ovi, vaš koalicijski partner generale, vaš koalicijski partner se izrugivao.

Znači, nismo proveli javnu nabavu tj. nismo nabavili u skladu sa planovima i ciljevima i sad ne znam što će biti. Naravno kad govorimo o hrvatskoj obalnoj straži, namjerno kažem o hrvatskoj obalnoj straži jel je tako niste tili nazvati, davao sam amandmane zato što je bila skraćenica HOS, pa se bojali da se tako ne zove, ne znam uopće kako su je nazvali, neko drugo su joj ime dali, jednostavno toliko prezate od svojih koalicijskih partnera da više ne znate kakvo ćete ime dat, a slijed imena bi trebao biti kako ide. Šta je sa brodovima koji su tribali biti gotovi 2015., '16.-te? Ja mislim da je samo jedan brod. Zato šta niste imali snage vi i vaša vlada uvaženi generale državni tajniče i drugi, niste imali snage prihvatiti prijedlog o proglašenju IGP-a, što imamo pravo po međunarodnome pravu. Mi imamo to pravo i što nam nalaže Vijeće Europe čak imamo mogućnost i govori se o kolkim se iznosima i gubicima hrvatska država ima po pitanju što ne kontroliramo naš, naše more. More je također teritorij. Zbog čega ga ne kontroliramo? Ja kad govorim ovdje o HV-u vidilo je se u elementarnim nepogodama, ugrozama, da je hrvatski vojnik prvi i po pitanju i u samom sustavu domovinske sigurnosti. Zanima me kakav je stav vlade? Vidio sam da premijer kaže da HV neće ić na granice u zaštitu od ulaska ilegalnih migranata. Jedino šta je ova, državni tajniče, vlada napravila zatvorila je granice da ne mogu ulazit Hrvati iz BiH, npr. iz Livna do Sinja moraju ić na Aržano, kružiti 70 kilometara duže, misto da otvore Vaganj, svi ulaze osim Hrvata kroz granicu. Da li razmišljate da te sposobnosti koje hrvatski vojnik ima kroz pričuvu, kroz ovo što tribate oformiti, što pišete u svome izvješću il je to samo mrtvo slovo na papiru, da se uključi hrvatski vojnik na čuvanje hrvatske granice od ulazaka ilegalnih migranata kako bi se ljudi osjećali sigurni na tim područjima jer su nesigurni za svoju imovinu, za sigurnost sebe i svoje dice. Doslovno ljudi žive u strahu, ljude otimaju na Kamenskom, meću im pištolj na čelo i tako ih odvode. industrijski, pa čak i poljoprivredno, može Ministarstvo obrane pripomoći da otkupljuje domaće poljoprivredne proizvode na područjima gdje obitava. Nadam se da o tome možete malo progovoriti, nadam se da i vi niste pristali kao što je vlada i Ministarstvo poljoprivrede isključivo pod uvozne lobije, pa dovozite stranu ovaj prehrambene proizvode. Evo kratko je, nadam se da ću i pojedinačno moći govoriti malo duže, a ovaj očekujem od vas odgovore i rješenja naravno. Hvala. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika HSLS-a i Reformista, uvaženi zastupnik Darko Klasić. Evo poštovani potpredsjedniče sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajnici. Ljudi su najveća vrijednost obrambenog sustava i u izvještaju za obranu iz 2019.g. vidljiv, vidljiv je pozitivan rad po tom pitanju u Ministarstvu obrane gdje je fokus aktivnosti bio na čovjeku kao osnovi sustava. Tijekom 2019.g. nastavljena je s provedbom personalne politike „vojnik na prvom mjestu“, pokrenuta je 2017.g. radi dosizanja i održavanja visoke razine motiviranosti i spremnosti pripadnika HV-a. Donošenjem zakona i izmjenama i dopunama Zakona o službi u oružanim snagama RH u prosincu 2019.g. stvoreni su preduvjeti za daljnje jačanje standarda vojnika, dočasnika i časnika kako bi mladim ljudima služba u oružanim snagama postala atraktivnija i kako ne bi se već sutra suočili sa problemima nedostatnog broja pripadnika oružanih snaga sa kojima se danas već suočavaju mnoge zemlje EU. Nadam se da će Ministarstvo obrane nastaviti razvijati i dodatno poticati ulaganje u ljudske resurse kao prioritet daljnjeg razvoja oružanih snaga. Rezultat ovog pristupa vidljiv je već i u izvještaju za 2019.g. gdje vidimo lagani porast broja djelatnih pripadnika oružanih snaga, ali koji još uvijek je daleko brojčano manji nego 2011.g. i daleko, po mojoj procijeni, manji od optimalnog broja, optimalnog broja kojim bi oružane snage RH morale raspolagati s obzirom na dužinu granice kao i značajne promjene uvjeta političke stabilnosti u našem bližem i širem naokružju. Ono što me u ovom izvještaju brine su nedostatna ulaganja u vojnu opremu, naoružanje i strateške zalihe ubojitih sredstava i manjak dugoročne strateške vizije za usvajanje novih tehnologija i resursa. Nabava novog oružja u pravilu svela se je na donacije otpisanih sredstava drugih oružanih snaga, što u konačnici ne mora biti loše, ali trebalo bi biti planirano i usmjereno prema nabavi sredstava iz sustava od naših saveznika tamo gdje su naše oružane snage deficitni ili gdje uopće ne posjedujemo odgovarajuća sredstva. Po pitanju naoružanja u upotrebi u oružanim sustavima vidljivo je da smo izgubili resurse, kao i stručni kadar koji smo još prije 20.g. posjedovali. U izvještaju je to posebno vidljivo u zaštiti iz zračnog prostora koji nije samo aktualna nabava višenamjenskog borbenog zrakoplova, već je on samo dio učinkovitog i ozbiljnog sustava protuzračne obrane koja, koju mi više zapravo ne posjedujemo. Istovremeno je pokrenuta nabava helikoptersko transportne komponente iako u tom segmentu situacija nije nikako kritična kao u zaštiti zračnog prostora. Resurse protuzračne obrane izgubili smo odavno, a što je najgore i odgovarajuće stručne osobe i tu nažalost zbog našeg zanemarivanja ovog područja moramo krenuti de facto od nule što je daleko skuplje i kompliciranije i vremenski zahtjevnije. Na području nabave oružanih sustava najviše se očituje da moramo hitno usvojiti dugoročne strateške ciljeve razvoja oružanih snaga. Starost ubojitih sredstava između 22.i 52.g. kao što smo danas već čuli sa sa velikim brojem malih serija i različitih proizvođača je također, nedopustivo, ukoliko također, razmišljamo strateški o svojim obrambenim snagama, nužno je hitno usvajanje standarda istovjetnih kalibara oružja za što lakši, jeftiniju i učinkovitiju logističku potporu Oružanim snagama. Potpora hrvatskoj obrambenoj industriji je .../nerazumljivo/... u značajnom prostoru u porastu, što je vidljivo iz ovog Izvještaja i mislim da je ipak nedostatna i razvoj hrvatske obrambene industrije još uvijek je sveden na snalažljivosti u .../nerazumljivo/... poduzetnika i često bi se odgovarajuće potpore države. Nažalost to je najbolje vidljivo na primjeru Đure Đakovića koja o visoko namjenskog proizvođača hrvatske obrambene opreme, koja iako u vlasništvu RH, nema odgovarajuću potporu i sudjelovanje u razvoju naših Oružanih snaga te se nalazi u lošem financijskom stanju. Mi kao liberali snažno držimo do poštivanja temeljnih uloga države, a to je, između ostalog i nacionalna sigurnost koja obuhvaća vojsku, policiju i obavješćivanje kao prava svakog građana, sigurnost građana

kopno, more i zrak, kakva smo mi onda država? Naš klub zastupnika će podržati ovo Izvješće iako nas u potpunosti ne zadovoljava kao što sam i obrazložio, ali samo Izvješće pokazuje dobru namjeru MORH-a i tendenciju razvoja OSRH uz za sada, za sada, nama nevidljivu dugoročnu strategiju razvoja i istih. Nadam se da će predstavnici Vlade izneseno uzeti u obzir pri planiranju proračuna MORH-a za 2021. g. jer nacionalna sigurnost države i resursi gdje se ne smije štediti. Hvala.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani državni tajnici. Na početku samom, ovog Izvješća piše da su nastavljeni trendovi nadmetanja globalnih i regionalnih sila za stjecanje prednosti u političkoj, ekonomsko-tehnološkoj i vojnoj domeni, destruktivnih djelovanja neodrživih aktera i nestabilnosti koji uzrokuju tzv. slabe i propale države, globalnih klimatskih promjena sa negativnim posljedicama te ubrzanog razvoja vojne tehnike i tehnologija koji mijenjaju prirodu vođenja ratova i uporaba vojne sile. I nastavlja, posebno je zamjetan i fenomen rasta, razvoja i pojačane primjene distributivnih tehnologija u vojne svrhe. Takav politički i sigurnosni kontekst neprekidno generira i održava spektar tradicionalnih i novih sigurnosnih prijetnji i izazova, od oružanih sukoba i terorizma, do raznih vidova kibeernetičkog i hibridnog djelovanja, masovnih migracija, devastacija životnog prostora i ekstremnih vremenskih nepogoda. Ovo je izravni citat izvješća o kojem sad raspravljamo, dakle Izvješća obrane za 2019. g. i po mom mišljenju, radi se o dobroj analizi trenutnog stanja u kojem se nalazimo. Stari izazovi, kao klasični oružani sukobu su i dalje svuda oko nas, ali cijeli niz novih tehnologija zajedno s različitim političkim, gospodarskim i ekološkim okolnostima stvaraju jedan sasvim novi svijet mogućih opasnosti. Ključno pitanje je naravno, jesmo li mi na njih spremni i u stanju odgovoriti? Obrana već dugo vremena nije samo vojnik s puškom na ramenu koji stoji na straži. Danas se obrana radi u sofisticiranim računalnim centrima, kroz jačanje sigurnosti telekomunikacijske i energetske infrastrukture, pa sve do zaštite od prirodnih katastrofa i kroz pomaganje civilnom stanovništvu kad se nađe u problemima i to od hitnih medicinskih stanja pa do npr. onih slika koje smo imali prilike nedavno vidjeti, a vezane su uz potres. U tom smislu, pozitivno je da su u sklopu HV-a razvija svijest o novom vremenu, pogotovo kroz zapovjedništvo za kibernetički prostor, središte za besposadne zrakoplovne sustave i središte za razvoj vođa. imam dojam, čitajući ovo Izvješće da se i dalje premalo težine stavlja na te nove vrste ratovanja i obrane, da smo još uvijek zarobljeni u kontekstu nabave, klasičnih sredstava, oružja i vozila i to često, rabljenih. Posebni dio toga je nabava zrakoplova. Od 2019. g. Plenkovićevoj Vladi dogodio se onaj fijasko sa nabavom borbenih aviona kojeg se svi tako dobro sjećamo. I u ovom Izvješću piše da se od te ideje nije odustalo i da je započet novi proces nabave višenamjenskog borbenog aviona. Imamo ih sad prilike na portalima, ako ih malo otvorimo, čitati i vidjeti raspravu, vidjeti o tome što je riječ. Ali, ono što moram reći, da još uvijek nisam, a to već traje godinama, čula jednu ozbiljnu javnu raspravu o toj temi. Isto tako, nisam čula ni uvjerljive argumente onih koji tu nabavu zagovaraju zašto bi se Hrvatska trebala upustiti u nešto tako ekstremno skupo. Nabava aviona, vi svi to dobro znate, ne znači samo njihovu cijenu. Tu je obuka pilota, tehničara, nabava naoružanja, rezervnih dijelova i opreme za održavanje, o sustavima logističke potpore ne treba uopće govoriti. Površina Hrvatske i taj njezin specifični oblik dodatno otežava efikasno pokrivanje i obranu cijelog teritorija borbenim avionima. U takvoj situaciji postoji realna mogućnost o kojoj bi zaista trebalo i obaviti jednu ozbiljnu raspravu, o modernim protuzračnim raketnim sustavima. Ali to su rasprave koje u zemlji ne vodimo. Netko je odlučio da se ide na ovu najskuplju varijantu, realno upitne efikasnosti i to je to. Ovakvo razmišljanje je tim više važno jer smo baš te 2019. godine obilježili 10 godina članstva u NATO-u. Dakle, Hrvatska već dugo nije sama. Mi nismo u smislu obrane prepušteni baš potpuno sami sebi. Dio smo najsnažnijeg obrambenog saveza na svijetu i u skladu s tim možemo određivati i vlastite prioritete. Tim više je to važno imati na umu ako zbog nerazumne odluke da pretjerano ulažemo u zrakoplovstvo, zanemarimo ostale grane vojske posebito mornaricu to bi zbog naše usmjerenosti na Mediteranu i na žalost sve više zbog sigurnosnih problema različitih vrsta koje postoje na Mediteranu bila pogrešna odluka. Kada smo već kod Mornarice, dobra vijest iz 2019. je da je prototip obolnog ophodnog broda izgrađen u hrvatskom brodogradilištu uspješno prošao sva testiranja i u punoj je operativnoj upotrebi. To je jedan mali tračak nade za našu brodogradnju. Nadam se da će iskustvo i znanje koje je uloženo u brod Omiš naći kupce i na svjetskom tržištu. Veliki dio ovog izvješća posvećen je našoj suradnji u sudjelovanje u raznim programima i misijama u sklopu NATO-a. Mislim da se može reći da smo u 10 godina članstva izvrsno se integrirali u taj obrambeni savez. Na žalost u 2019. godinu je bilo ranjavanje i tragična pogibija našeg vojnika u Afganistanu. Ono što nas nekako više zabrinjava odnosno gdje vidimo mogućnost dodatnog poboljšanja je suradnja s drugim članicama Europske unije je regionalna suradnja. Što se EU tiče moram reći i moram priznati i biti korektna krivica nije samo na Hrvatskoj ili u najvećoj mjeri nije na Hrvatskoj. Zajednička sigurnosna obrambena politika EU je i dalje nerazvijena, pomalo kaotična i uvijek u stražnjoj klupi iza NATO-a. Hrvatska je sudeći barem po ovom izvješću integrirana u dobar dio programa koji su na raspolaganju. Ali s obzirom na nedovršenost te politike na razini Unije i naše na žalost tragično ali jedinstveno iskustvo nedavnog ratovanja na vlastitom teritoriju možda bi to mogla biti jedna od onih niša gdje bi Hrvatska mogla zagrabiti i malo više od svoje veličine i gospodarske i političke snage. posebno mislim na mogućnosti koje pruža Europski obrambeni fond kao potencijalni izvor velikih potpora istraživanju i razvoju novih tehnologija. Točno ono što Hrvatskoj treba općenito, pa tako naravno i obrambenoj industriji. Kad smo već kod novaca na razini izvršenja povećanog obrambenog proračuna Republike Hrvatske u 2019. u odnosu na 2018. bilo je povećanje od skoro 415 milijuna kuna. Dakle, to povećanje u jednog godini je iznosilo zbroj proračuna Sabora i Vlade za tu godinu. Dakle, radi se o velikom novcu i hrvatski građani imaju pravo pitati kuda ta povećanja odlaze i razvijamo li obrambeni sustav potreban u novim okolnostima kojim sam na početku ovog svog izlaganja počela i krenula. Jedan od troškova je vezan uz vojni ordinarijat, ali o tome smo raspravljali kada smo u prošlom sazivu Sabora pokrenuli zaključak odnosno zahtjev za zaključak o reviziji vatikanskih ugovora, jer sredstva koja se daju su na razini 300 tisuća ljudi. Danas su, svi znamo, okolnosti znatno drugačije. Ima još jedna napomena koju želim navesti zaključno. Broj žena pripadnica obrambenog sustava raste iako su još uvijek omjeri značajno na strani muškaraca na svim razinama. Ali modernost jedne organizacije i njena sposobnost da se nosi sa modernim izazovima ostvaruje se i pametnim korištenjem svih ljudskih znanja i sposobnosti. U tom smislu pozivam da i nadalje ciljano radite na tome da se što više žena odluči i za karijeru u obrambenom sustavu Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Slijedi rasprava Kluba zastupnika SDP-a. Uvaženi zastupnik Franko Vidović.

Zahvaljujem. Dakle, kada je u pitanju Godišnje izvješće o obrani za 2019. godinu, reći ću odmah mi u Klubu SDP-a imamo sa njim problem zbog toga jer je čitav tekst dokumenta Godišnje izvješće o obrani za 2019. dijelom dobrim problematičan zbog ustrajne prakse i spominjanja aktivnosti, događaji i poslova bez konzistentnog navođenja ikakvih njihovih detalja. Učestalo se ne spominju točni datumi ni broj sudionika ili trajanje pojedinih aktivnosti odnosno rotacija. Posebno je problematičan izostanak navođenja cijena za pojedine aktivnosti što dodatno otežava razlikovanje velikih od malih i i skupih od jeftinih aktivnosti, kao i kretanje cijena koštanja pojedinih aktivnosti kroz vrijeme. Kada ima i više spomena za iste sadržaje, oni su u pravilu opisani bez obuhvata istovrsnih podataka za sve navode, pa i različitim mjerilima. Jednom samo cijena, drugi put samo količina, razni konteksti trajanja ili mjere tako da im je skoro sustavno onemogućeno uspoređivanje. Jednako tako u pravilu izostaju detaljnije usporedbe pojedinih podrobnijih stavki kroz godine. Ondje gdje takve usporedbe postoje u pravilu su tendenciozne, postavljene da obavijeste tek djelomično ili da direktno zavaraju trendovima što je posebno uočljivo u dijelu financiranja obrane u 2019. godini. Također, velik broj sadržaja iznesen je s ciljnim nabrajanjem apsolutnih brojki recimo po pitanju ukupnih kadrova, ali bez da se daju i udjeli tih vrijednosti u ukupnim učincima. Posebno u oči upada činjenica da je ustavni naziv Oružane snage RH gotovo nepostojeći u ovom čitavom dokumentu osim u nazivu funkcije načelnik glavnog stožera Oružanih snaga RH iako Zakon iako Zakon o obrani u svom Članku 3. stavku 3. kaže da za Oružane snage RH koristi se i naziv Hrvatska vojska upravo ovaj alternativni naziv kompletno i apsolutno prevladava u godišnjem izvješću bez obzira što je terminološki problematičan po nama i sadržajno zavaravajući po pitanju obuhvata Hrvatske ratne mornarice i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Što se samog sadržaja godišnjeg izvješća tiče njegovim proučavanje upada u oči niz posebno problematičnih točaka koje ovdje posebno navodim. Prvo, u svekolikom, svekolikim kadrovskim podacima nedostaju navodi o starosti ljudstva na 41. stranici. Osim što je visoka starost ljudstva ustrajno bila jedan od najvećih problema obrambenog sustava RH taj nedostatak je sad i posebno bolan kad se vide navodi čitavog niza raznolikih mjera kojima su dizane pojedine starosne granice u Oružanim snagama RH. U okviru podataka o tekućim programima, obuka ili školovanja ne navode se podaci o prolaznosti ili razini uspješnosti pojedinih provedenih tipova obuke ili izobrazbe već se samo nabrajaju mase konkretnih brojeva polaznika ili provedenih obrazovnih postupaka. Usprkos navodu o velikom rastu naknada za dragovoljno vojno osposobljavanje nema objašnjenja o velikom padu, padu broja dragovoljnih ročnika u 2018. i 2019. godini to možete vidjeti na 48. stranici izvješća ili velikom porastu neplaniranih izdvajanja civila i DVO-a iz obrambenog sustava na 52. strani, ako ni navoda mjera da se te loše trendove preokrene. U čitavom godišnjem izvješću nema ni spomena problematici linijskog prijevoza ljudstva za MORH i Oružane snage, dok je proteklih godina ta praksa itekako opisivana spominjanjem putujuće vojske kao velike negativnosti sad se čitava ta tema jednostavno preskače, nije navedena, opisana, a nije ni objašnjeno kako je taj problem riješen tako temeljito da ga više nema ni potrebe spomenuti. U dijelu financiranja obrane ponovo se prikriva podatke o katastrofalno lošem izvršenju obrambenog proračuna u 2018. godini. Tako da su priloženi podaci tek grafički prikazi početnih proračunskih planova za pojedine godine koji rastu istina, to se vidi na strani 85., ali tu nema grafičkog prikaza stanja proračunskog izvršenja tih planova bez kojeg manje u oči upadaju podaci iz tablice koja navodi brojke za 2018. i 2019. pokazujući kako je više glavnih stavki 2019. izvršeno bolje nego 2018. iako su te 2 godine u grafičkom prikazu prikazane planski slično pa bi se onda se onda očekivalo i slično izvršenje. Dio o financiranju obrane u grafičkom prikazu kroz godine naglašava nepostojeći neprekinuti rast izdvajanja te se koristi sad kompletno nerealne, optimističke proračunske planove za 2021. te 2022. godinu dok se ujedno izričito naglašava kako krivulja ne uključuje ovogodišnje korekcije obrambenog proračuna koje su ipak itekako sadržajno spomenute u tekstu na 84. strani. Uz sve to dio financiranja obrane ovog puta propušta navesti raspodjelu obrambenog proračuna prema NATO metodologiji koju traži NATO savez, jednako kao što ne navodi ni iznos dodatne kvote sredstava koja se prema NATO savezu deklarira za vojne mirovine. Iako dokument na više mjesta spominje povratak vojske u Vukovar kao izmještanje postrojbi u taj grad godišnje izvješće ne navodi koliko je sredstava investirano u tu lokaciju za razliku od svih drugih vojarni nabrojanih u istom kontekstu koje se obnavljalo ili dograđivalo. Iako po drugi put nakon prvog spomena 2018. godine godišnje izvješće navodi i odvojeno djelovanjem medicinskog kontingenta ROLE-1 u Afganistanu, na 93. stranici ta aktivnost po drugi put dobiva tek kratku rečenicu teksta s minimalno detalja ovog djelovanja. To je samo jedan primjer ionako katastrofalno lošeg obuhvata rada Oružanih snaga RH u međunarodnim misijama diljem svijeta. Među izvanrednim događajima u obrambenom sustavu tijekom 2019. spominju se samo incidenti koji su nažalost imali smrtne posljedice za pripadnike Pri tom neshvatljivo je da nema niti spomena problematičnog događanja u zrakoplovnoj bazi Zemunik koja je krajem 2019. godine uzrokovalo praktički smjene časnika po ukupnoj uspravnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Na više mjesta kroz dokument nailazi se na mimoilaženja numeričkih navoda za bjelodano iste načelne kategorije. Spomenut ću tek tri situacije. Prvo pitanje popunjenosti pričuve gdje u tekstu stoji 16.497 pričuvnika dok ih tablica navodi 18.343 na 49. strani. Drugo pitanje kupovine jurišnih pušaka gdje tekst spominje 1.000 komada u 2019. na 62. strani dok tablica u prilogu 5. spominje tek njih 120 na 146. strani treće pitanje broja pribavljenih kompleta prikrivnih odora gdje se u tekstu o materijalnoj opskrbi govori o 6.300 kompleta na 67. strani da bi se u dijelu o logistici i materijalnim sredstvima klase 2 spominjalo samo 5.020 kompleta prikrivnih odora. Po nama ovo izvješće ne prikazuje ono što bi trebalo prikazati, dakle pravo stanje u Oružanim snagama RH. Zbog toga se Zbog toga se na kraju krajeve, zbog ovakvih izvješća se i događaju ove situacije gdje kolege pitaju oko MIG-ova, oko razno raznih stvari, a znamo dobro da nije bilo tog, pa mogu reći i nevoljnog servisa MIG-ova u Ukrajini da mi danas ne bi imali sa čime letjeti, to treba jasno reć, dakle bez obzira na sve ono što je vezano uz to, to je činjenica. Evo zbog svega nabrojenoga, mi u Klubu SDP-a nažalost nećemo podržati ovo Izvješće, ostat ćemo suzdržani. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća rasprava je u ime Kluba Hrvatskih suverenista, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović.

U Hrvatskom saboru postoje dva Odbora za koje se unaprijed zna kome pripada predsjednička pozicija, to je Odbor za obranu i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, upravo zbog važnosti tih tema kojima se ti Odbori bave želi se staviti na jednu nadstranačku razinu. Kada govorimo o ovom Izvješću, a i sam državni tajnik je to jasno i glasno naglasio, bitno je naglasiti da je Hrvatska vojska u 2019.-oj godini izvršila sve zadaće koje su pred nju stavljene. Naravno svako vrijeme nosi svoje izazove, ima svoje sigurnosne prijetnje s kojima se suočava, jedne su danas, a druge su bile recimo prije 29 godina. Prije 29 godina upravo u ovo vrijeme Hrvatska je bila napadana sa svih strana, vodio se takozvani rat za vojarne da dođemo do prijeko potrebnog oružja, a prva takva pobjeda se dogodila 22. rujna u Varaždinu gdje su Varaždinci zarobili cijeli 32.-gi korpus takozvane JNA i time doslovno naoružali našu domovinu. Pokojni predsjednik doktor Franjo Tuđman za tu pobjedu je rekao „postigli ste uspjeh kakav još nije zabilježen u Hrvatskoj, oslobađanje vašeg rada otvoren je put oslobođenju cijel naše domovine“. Poslije pobjede u Varaždinu, Hrvatske oružane snage i cijela Hrvatska jako su ojačale i to upravo oružjem i oruđem iz Varaždinskog vojnog korpusa, to je bilo 1991. Danas su sigurnosne prijetnje ponovno drugačije, pa između ostalog dijelom smo se tih sigurnosnih prijetnji i izazova dotaknuli u prethodnoj točki dnevnog reda kad smo raspravljali o Zakonu o osnivanju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Sigurnosne prijetnje i izazovi današnjice su svakako recimo ova epidemija koronavirusom, migrantska kriza, kibernetički napadi i prijetnje, organizirani kriminal, terorističke prijetnje, klimatske promjene i naravno ratni sukobi diljem svijeta gdje naši vojnici dijelom sudjeluju u Mirovnim misijama. Ono bitno i ključno, Hrvatska vojska je izvršila sve zadaće koje su pred nju postavljene, a ono što me najviše raduje i veseli je pomoć civilnim institucijama. Nema te elementarne nepogode, prisjetimo se onih požara u Dalmaciji prije tri godine, pa poplava kod Karlovca, pa snježnih mećava u Lici prije koje dvije-tri godine, potresa u Zagrebu ove godine gdje Hrvatska vojska nije pomogla civilnom stanovništvu. Upravo najsvježiji takav primjer je potres u Zagrebu gdje je samo sat-dva nakon tog nemilog događaja, Hrvatska vojska bila na terenu i tada je još pod dojmom emocija Petar Vlahov izjavio „zanima me tko će ikada nakon ovog dana i nakon ovog jutra u Hrvatskoj reći da ne treba ulagati u Hrvatsku vojsku, u civilnu zaštitu i u policiju“. To je najiskrenija rečenica, rečena je doslovno pod emocijama sat-dva nakon potresa kad je još doslovno Zagreb bio u prašini. Također, naši vojnici godišnje sudjeluju u barem desetak mirovnih misija, što pod okriljem ili vodstvom Ujedinjenih naroda, NATO saveza ili Europske unije, svugdje pedantno izvršavaju svoje obaveze, pohvaljivani su, a u Mirovne misije ih šaljemo sve opremom, opremljene, naoružane, sve proizvodima hrvatske obrambene industrije, tako da možemo naglasiti odnosno reći da su naši vojnici najbolji promotori hrvatske obrambene industrije. Također Ministarstvo obrane je vodilo brigu doslovno o svakoj osobi, čovjek im je bio u središtu sustava, digao se standard odnosno materijalna primanja svih uposlenika, pojačala se oprema i obuka, a to je ključno i bitno da mogu izvršavati svoje zadaće. Ono što me posebno veseli je da je došlo do novog teritorijalnog rasporeda i da je HV vraćena osim u Varaždin, Sinj, Ploče, Pulu, Udbine i u Varaždin i naravno da to svima koji su u tim postrojbama iz tog područja puno znači jer nema putujuće vojske, ne gube ti vojnici i dočasnici i časnici po par sati na putovanje do svog radnog mjesta, isto toliko I naravno, sama kvaliteta života njih i njihovih obitelji je kud i kamo veća. Ono što kolege iz oporbe nisu htjele naglasiti ili izbjegavaju, a to je javna nabava. Potpuno otvorena, transparentna i izvješće državne revizije je dalo bezuvjetno mišljenje, a to je najbitnije jer u svakom izvješću govorimo i o utrošku sredstava poreznih obveznika. Stoga naglašavam da se Ministarstvo obrane i HV vode odlično, izvršavaju svoje zadaće, u mirnodopsko vrijeme im je glavni i jedini prioritet pomoć stanovništvu i unesrećenima, što također dobro odrađuju i naravno zbog svega toga Klub zastupnika HDZ-a će ovo izvješće podržati. Hvala. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka uvažena zastupnica Sandra Benčić. Zahvaljujem se. Dakle, izvještaj nam daje neki osnovi pregled aktivnosti oružanih snaga i MORH-a. No, mi smo u dijelu analitike zamijetili određene nedostatke i rado bismo da nam se zapravo u završnom obraćanju daju objašnjenja za ove nedostatke koje ćemo navesti i dodatni podaci. Tako primjerice u izvještaju se ne navodi potencijalni rizik sukoba u Mediteranu između Turske i Grčke, a budući je da je naš vojni brod sudjelovao u operaciji SEA GUARDIAN i vratio se je prije par dana iz misije, smatramo da bi situaciju na morskoj granici Grčke i Turske trebalo uključiti u tu analizu potencijalnih rizika. U pogledu analitike drugi propust koji smo uočili tiče se situacije u susjednim državama gdje uopće nema podataka o Srbiji. Imajući u vidu značajnija ulaganja u naoružanje susjedne države smatramo da je i Srbija kao i druge zemlje trebala biti predmetom analize, te se tu pitamo da li je to posljedica toga što je bivši ministar obrane doživio prozivke iz Srbije jer smatramo da svakako nekakva osobna povrijeđenost ministra ne bi smjela rezultirati ignoriranjem u analitičkom dijelu šta se događa u susjednoj državi. U izvještaju se isto tako navodi broj stopa povećanja mladih koji se javljaju na vojno osposobljavanje. S obzirom da se radi o osposobljavanju za koje se prima naknada smatramo da bi bilo važno da se u slijedećem izvješću da prikaz socio ekonomskih karakteristika osoba koje se javljaju za vojno osposobljavanje jer ne bismo željeli da se ovdje radi o nekakvoj socijalnoj mjeri ili last rizortu mladih koji ne mogu nigdje drugdje dobiti radno mjesto. Slične pojave nažalost postoje i u drugim zemljama. Međutim, naš je neki stav da ulazak u vojsku ili policiju ne smije biti jedina prilika mladima za sigurno radno mjesto, niti jedina motivacija, već upravo profesionalizacija u tom dijelu i nekakva osobna motivacija da sudjeluju u vojsci ili isto takav sličan slučaj je i sa policijom. U nekoliko godina zadnjih svjedočimo kontinuiranom rastu proračuna MORH-a, no s druge strane MORH ima problem sa izvršenjem proračuna. Tako u 2019. je rebalansom proračun im smanjen s milijardi na 4,81 milijardu, nije bio potrošen, a u 2018. plan je bio 4,81 milijardu odnosno 4,8 milijardi, a izvršeno je 4,3 dakle pola milijarde manje od planiranog. Iz priloženog možemo zapravo zaključiti da ne postoji potreba za povećanjem proračuna MORH-a, već da je potrebno možda unaprijediti sustav proračunskog planiranja unutar Ministarstva obrane. Čini nam se da su ta povećanja izazavana traženjem SAD-a da sve zemlje članice NATO-a dignu vojne proračune na 2% BDP-a, što naravno i mnoge druge i puno veće zemlje članice odbijaju. Nama je to u potpunosti neprihvatljivo, posebice imajući u vidu da su nam izdvajanja za istraživanje i razvoj primjerice manja od 1%. Da ne govorimo o potrebama ulaganja u sektor civilne zaštite, a posebice u sustave ranog upozorenja u vatrogastvo, obranu od poplava, helikoptersku hitnu službu itd. Isto tako kad već govorimo o budžetu važan nam je način na koji se troše sredstva MORH-a. Tako nas primjerice zanima zašto Pleter d.o.o. pri nabavi hrane, dakle namirnica, ne koristi kriterije zelene javne nabave kako bi se kroz potrošnju MORH-a zapravo investiralo u proizvodnju lokalnih OPG-ova. Primjerice trošak planiran za 2020.g. za nabavu namirnica je 51 milijun kuna, u lokalne OPG-ove i nabavu hrane od njih umjesto kao što je to običaj od velikih trgovačkih lanaca, najčešće su to Konzum i Tomy u slučaju Pletera, bi zaista ono mogli smatrati zapravo investicijom, a ne isključivo troškom.

o koliko predmeta se radilo i koji su bili rezultati nadzora? Dakle to su neki podaci koje svakako izvještaj bi trebao, bi trebao sadržavati. Nadalje, u izvještaju kažete da nije bilo tajnih javnih nabava. To nam je malo čudna tvrdnja s obzirom na to da kad vojna sigurno obavještajna nabavlja mora imat tajne nabave, ne, po zakonu nije/… Onda se je to izmijenjeno. To ćemo, mi ćemo to provjerit. Gledali smo, dakle čini nam se da uvijek moraju bit tajne javne nabave, pa nas zanima kako to, ali u redu, ako, ako tvrdite da nije, drago nam je da nije, doprinosi transparentnosti. Molim? revizija, oke. Fala. Isto tako Državna komisija za kontrolu javnih nabava je zaprimila neke tri pritužbe. Kažete da je jedna jedna odbačena, dvije prihvaćene i molili bi vas da nam kažete nešto više o tome o čemu se konkretno radilo. Isto tako u 2019. u proračunu na stavci sudske presude i ovrhe rezervirano je čak 92 milijuna kuna. Zanima nas zapravo o koliko se konkretno postupaka radi, koliko je postupaka izgubljeno, koje su štete i da li je netko odgovarao za te tužbe u smislu regresne odgovornosti ili radne odgovornosti. I ono što bi vas na kraju također molili kao informaciju, da potvrdite ili opovrgnete. Dakle mi smo dobili informaciju da udio zaposlenih djelatnih vojnih osoba u MORH-u raste u odnosu na civilne. Zanima nas 1. da li je to točno i negdje mi stojimo pri stavu da MORH primarno mora zapošljavati civile a sekundarno djelatne vojne osobe koje se zapošljavaju u Oružanim snagama, pa nas konkretno zanima da nam date broj koliko je civila unutar MORH-a, a koliko djelatnih vojnih osoba zaposleno. Toliko. Hvala vam. Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava. Prvi je uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ja bih samo o ovom Izvješću rekao da sposobnosti Hrvatske vojske za nacionalnu sigurnost su nešto najbitnije jer u sustavu nacionalne sigurnosti i domovinske sigurnosti koje je ovaj Sabor donio oni su najbitnija Hrvatska vojska je najbitnija sastavnica i uloga hrvatskoj vojnika i povjerenje povjerenje hrvatskoga naroda prema hrvatskom vojniku je bila ogromna i ostat će velika tj. najveće povjerenje hrvatskih građana je prema Hrvatskoj vojsci. A to je vidljivo iz nedavnih ugroza oko potresa, na početku same pandemije oko postavljanja objekata za korona virus oko bolnica i sve što je potrebno i u požarima i svim elementarnim nepogodama. Ali naravno da na tome trebamo još puno raditi. Osobno 2017. godine da se vratimo je vraćena Hrvatska vojska u Sinj što je bilo dosta značajno moram to priznati, nešto najznačajnije jer je bilo sramotno i žalosno da su sve vojarne proglašene neperspektivne što se tiče Hrvatske kopnene vojske od Knina do Konavla, do Prevlake a gdje je najuža granica i gdje je bilo potrebno smatram to dobro. Međutim, sada kada je vojarna uređena, vojarna Kula smatram da bi ne samo da bude tu inženjerija da ima prostora da bude još više vojske jer inženjerija je bitna. Ja bih volio da bude veća suradnja na tim područjima i inženjerije sa lokalnom samoupravom gdje bi mogli zajednički doprinositi uvaženi tajniče za bolji život, za ceste za izravnavanje makadamskih puteva kroz polja i onda bi to sa lokalnom zajednicom se moglo puno više odrađivati. A naravno poglavito ako bude dolazilo do elementarnih nepogoda primjera snijeg, požar naravno da je tu hrvatski vojnik uvijek bio prvi. Najbitnije je govoriti kada govorimo o Ministarstvu obrane da je Ministarstvo obrane jedan od najbitnijih, obrana jedna od najbitnijih segmenata društva, tako i hrvatskoga. Ja sam spomenuo ono što mene tišti, u prvom govoru bio sam malo emotivan jer današnja izjava od naše kolegice Peović svatko ima demokratsko pravo izražavanja ali njen način i nastup da obezvrijedi ulogu u Domovinskom ratu kako prvog prvog zapovjednika Oružanih snaga Hrvatske vojske i Prvog predsjednika Republike u smislu upravljanja Hrvatskom vojskom tj. zapovijedanja u svim operacijama osloboditeljskih obrambenih je više nego sramotno. Tako da ne znam koliku ulogu će imati njihovih kandidata npr. u Zagrebu za kandidata za gradonačelnika sa stavom da je Hrvatska vojska bila zločinačka organizacija, udruženi zločinački pothvat što apsolutno kao pripadnik Hrvatske vojske u većini operacija kako u MUP-u, 126. … brigadi odrađivane su sve operacije pa i na području Bosne i Hercegovine su odrađivane u skladu sa svim konvencijama uz naravno i van rata se događaju situacije koje su nepredviđene, a tako i u ratu koje ne bi nitko poželio. Međutim, ponižavati hrvatskog vojnika mislim da moramo to zaustaviti i da moramo imati taj konsenzus. Ovdje je Račanova Vlada znači u ovome našem domu donesena je Deklaracija o Domovinskom ratu i tamo je sve jasno opisano. Iza toga su se pojavili brojni krivoklepnici čak evo ja sam spomenuo malo prije Stipu Mesića. Urušavali su sustav nacionalne sigurnosti … goneći hrvatske generale kao da nije bio rat. Znači, ponašali su se prema instituciji zapovjednika najbitnijih operacija i prema dokumentaciji i iskrivljivanju povijesti u suradnji sa Hagom gdje se čak i nazdravljalo sa Carlom Del Ponte uhićenje Ante Gotovine ili slanje na šlepere dokumenata bez ikakvog nadzora. Da to Ministarstvo obrane ima svoje sposobnosti, Hrvatska vojska treba sačuvati sve svoje vidove i sve svoje sposobnosti, treba graditi na tome da naši ljudi se osjećaju sigurno i za gospodarski razvoj koja se može Hrvatska vojska njihov potencijal koristiti i to je vrlo bitno, a najbitnije je suradnja hrvatskog vojnika i naroda, ali je hrvatski vojnik dio naroda. Njega nitko ne može od naroda pa ni izjave Katarine Peović koja je rekla sramotnu izjavu da je Hrvatska, da je dr. Tuđman vodio zločinački pothvat sa Hrvatskom vojskom. … (Upadica **Miletić, Marin (MOST)** Kolega Bulj, evo samo nekoliko rečenica nemojmo zaboraviti i na žrtvu Riječana, grada iz kojeg ja dolazim, 206 Riječana je dalo svoje živote u Domovinskom ratu, a mnogi dragovoljci su branili prve linije i Gospića i južnih ratišta i svega što vi dobro znate, a ja definitivno ne bi se sada bavio radikalima koji pripadaju nekim radikalnim manjinskim skupinama na lijevoj političkoj sceni kao što se ne bi bavio ni radikalima s neke desne političke scene, nego bih htio samo podsjetiti evo da žrtvu hrvatskih branitelja uvijek moramo isticati i ne smijemo zaboraviti konkretno evo doprinos Riječana u Domovinskom ratu. Posljednji vođa i navijačke skupine iz Rijeke Dean Božić neki dan sam krivo rekao pa me ispravio u prvom polugodištu s 18 godina otišao kao dragovoljac, rekao je Marine ne u drugom nego u prvom polugodištu, a i Zoran Miletić moj prezimenjak koji je bio dugo godina vođa Armade poslije '94., '91. ko dragovoljac HOS-a …/Upadica: Kolega Miletiću vi kao mlađi u to vrijeme čovjek koji nije mogao sudjelovati na ratištu govorite istinu i žao mi je šta je bilo tko od saborskih zastupnika dovodi upitnost Domovinskog rata, poglavito evo vi napominjete vaše Riječane koje dala veliki obol po broju stanovnika bez obzira što izravno nije bila ugrožena ugrožena kao prva crta, veliki obol u Domovinskom ratu. Svim poginulim tribamo izraziti sućut, ali ne smijemo ih zaboraviti niti dozvoliti da ih ponižavamo. Žao mi je šta se to događa to vaše od sugrađanke Riječanke koja zaboravlja na te ljude koji su dali svoj život i ponavljam koji tada nisu pitali tko je kome bio ustaša, tko je kome bio partizan. Evo ovde ima branitelja, kolega pa neka kažu jesmo u rovu iko ikoga pitali tko je kome bio ustaša, tko je kome bio partizan. I žao mi je što se to događa od vaše sugrađanke ali zasigurno umanjuje vrijednost svoje političke skupine u hrvatskome društvu sa takvim odnosom prema ljudima koji se izborili za slobodnu Hrvatsku zbog kojeg ona i njena skupina side danas ovdje u saboru. Poštovani zastupniče, malo, spomenuli ste kolegicu Peović, ono što je ono izrekla je nešto prestrašno, na žrtvi hrvatskog naroda, hrvatskog čovjeka sa prvim hrvatskim predsjednikom kao ocom domovine. Da li mislite da je to uistinu cijela aktivistička organizacija danas, saborski zastupnika Možemo, zeleni, da li je to stav svih njih, način vrednovanja Domovinskog rata i vrijednosti i žrtvu hrvatskog naroda koja je proizišla danas u ovom hrvatskom domu? Hvala. Pa ja bi zaista volio da njena politička skupina izrazi stav jel hrvatski građani su glasali za tu političku skupinu, da izrazi stav dal podržaju izjavu izjavu zastupnice naše kolegice Katarine Peović da je Domovinski rat bio zločinački poduhvat predvođen dr. Franjom Tuđmanom. Neka se izjasne pred ovim narodom i neka traže na taj način povjerenje. Domovinski rat je ponavljam, ono što sam rekao, a št mi svi znamo poglavito koji smo živjeli i sudjelovali izravno u Domovinskom ratu, nešto najsvetije, on je osloboditeljski i pravedni domovinski rat i dapače ja mislim da očekujem će reagirati ovaj politička organizacija tj. platforma Možemo koja će se izjasniti o ovome jer zasigurno ljudi moraju znati za koga glasaju i na koji način se ti ponašaju u parlamentu. To je minimum što se očekuje od te skupine jer obezvrjeđivati i deklaraciju Domovinskog rata i mrtve kosti od Vukovaru u kojem ste vi ratovali do Dubrovnika je više nego sramotno, a u isto vrijeme primate plaću ovdje u Hrvatskom saboru za koju su se izborili ti hrvatski branitelji. Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Ante Bačić. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Državni tajniče, glavni tajniče ministarstva, kolegice i kolege kao što evo već cijeli dan raspravljamo o temama obrane prvo sveučilište sada i Godišnje izvješće o obrani 2019. godini kako se de facto ovo izvješće i ne odnosi tj. velikim dijelom ne odnosi na ovaj saziv Hrvatskog sabora i na ovo izglasano ministarstvo i Vladu RH, a evo neki od nas su bili članovi Odbora za obranu i u prošlom i u ovom sazivu mislim da moramo prije svega naglasiti, pohvaliti normalno i na ovom iscrpnom izvješću, ali naglasiti i odličnu suradnju Ministarstva obrane sa samim Odborom za obranu ali i sa svim saborskim zastupnicima koji su bili zainteresirane strane prilikom i svih nabava, ali i svih izvještaja, ali i svih zakona koji su dolazili ovdje na raspored u Hrvatski sabor. ova pojedinačna rasprava dosta kratka ja sam izdvojio neke dijelove koje definitivno bi trebalo naglasiti i evo neki od zastupnika su se i bazirali na to. Mislim da je u ovom prošlom sazivu, tj. u prošlom mandatu Ministarstva obrane ali evo i u 2019. godini sve ono što je slijedilo prije nje, ali mislim što će slijediti i kroz ovih nekoliko godina ovoga ministarstva definitivno vraćen i simbol i dignitet i zaokružen je stvoreni brend hrvatskog vojnika i Hrvatske vojske. To je ono što osjećamo i na ulicama hrvatskih gradova to je ono što osjećamo i kod građana jednostavno Hrvatska vojska i hrvatski vojnik se vratio u narod i to narod prihvaća i mislim da je to jedna velika zasluga upravo Ministarstva obrane i upravo svih ovih aktivnosti koje su evo kolege prije mene napominjale. Dosta velike stvari se dogodilo na području obrane i u 2019. godini, ali ono što je slijedilo tj. što je prethodilo 2019. godinu, a sama kruna je realizacija bila u 2019. godini moramo naglasiti definitivno uz sve simbole, dignitet i međunarodni položaj Hrvatske vojske i hrvatskog vojnika, svih mirovnih snaga koje smo, o kojima smo ovdje i raspravljali, ja moram istaknuti upravo mirovnu misiju Sea Guardian, istaknut ću je samo radi ophodnog broda jer ovo nisam stigao u replici na početku napomenuti, pitati državnog tajnika, evo volio bi da odgovori u svom završnom obraćanju, znamo da će, evo da je sad krenuo i proces izrade i državnog proračuna, i proračuna pojedinih ministarstava, Hrvatske ratne mornarice morao je biti itekako prioritet, tako da vjerujem i nadam se da će ako i bude smanjenja u proračunskim stavkama, upravo za ophodne brodove i za razvoj mornarice i dalje ostati i mjesta, i sredstava. godinu što se tiče opremanje hrvatskog vojnika apsolutno se gleda da je sve hrvatski proizvod od samog naoružanja do opreme. Malo toga smo spominjali vezano uz vojnu industriju i ovaj ugovor od 300 i nešto milijuna kuna koji je državni tajnik napomenuo i kol'ko je to ojačalo samu vojnu industriju, ali općenito industrijsku proizvodnju u Republici Hrvatskoj, ne trebamo se libiti napominjanja transparentne nabave bez tajnih ugovora što je mislim veliki ponos ovoga ali prošloga saziva Ministarstva obrane, i ono što su evo mnogi kolege prije mene naglasili, vojska se vratila među narod i samim rasporedom i obnavljanjem vojarni da bude bliže centrima, da bude bliže granicama, da bude bliže svim aktivnostima u kojima će Hrvatska vojska i hrvatski vojnik biti potreban, ali i vraćeno je u naše gradove da budu i na usluzi, i da budu u svojim misijama kada ih se pozove, kada i što su dokazali, a to je kada su velike elementarne nepogode, a svi smo bili svjedoci zadnjih godinu dana, i požara, i poplava, da ne spominjemo potresa, i sve ono što je hrvatski vojnik učinio za to. Kao kruna svega mislim da je upravo Sveučilište, ono što kolokvijalno zovemo vojno sveučilište, tako da evo i u ovoj točki su zahvalit' vam i čestitat vam na prethodnom Zakonu koji smo imali ovdje, mislim da je to kruna upravo Ministarstva obrane u ovom Sazivu. Ima jedna replika, uvaženi zastupnik Josip Šarić. **Šarić, Josip (HDZ)** Poštovani podpredsjedniče, poštovani kolega Bačić. Slažem se s vašom tvrdnjom da je u prošlom mandatu, a evo ja bi rekao i sada, nastavljena politika vraćanja digniteta hrvatskom vojniku što je iznimno važno. Materijalni status hrvatskog vojnika je bio ponižen na jednoj razini koja nije dostojna bila obavljanja tako odgovorne, ozbiljne i opasne zadaće ili posla kojeg su hrvatski vojnici obavljali kako u domovini, tako i u raznim Misijama gdje su bili, pa stoga držim da je iznimno važno upravo ta činjenica da je materijalnim statusom i na taj način vraćen dignitet odnosno ugled i ponos hrvatskog vojnika. Hvala. **Bačić, Ante Prekratko je vremena, taman nisam stigao ni spomenut upravo materijalna prava koja su vraćena hrvatskom vojniku koji je dugo bio i ponižen i obespravljen, ne samo kroz plaću nego sve dodatke koji su bili ukinuti, i plaćanja blagdana, straže i svega ostaloga što je upravo u mandatu prošlog Ministarstva vraćeno i što moramo definitivno itekako spominjati, upravo radi tih vraćenih materijalnih prava mislim da imamo sada zadovoljnog vojnika u hrvatskim vojarnama, da ne spominjemo da smo svih četiri godine mandata prošlog Saziva Ministarstva potrošili upravo na čovjeka što je glavna sastavnica i glavno oruđe, alat, ali ono najbolje što imamo u Hrvatskoj vojsci, zato su bile i godine sporta, i godine obuke i spremnosti vojnika, mislim da, ponavljam, danas imamo itekako zadovoljnog vojnika u hrvatskim vojarnama koji je spreman za sve zadaće. (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava uvažena zastupnica Katarina Peović. Nje nema, gubi pravo. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman.

Hvala gospodine podpredsjedniče. U svezi ovoga Zakona odnosno Godišnjeg izvješća o obrani za 2019. godinu, ja bih prvo komentirao samo jedno, jedan podatak koji mi se čini da je ključan, a onda bi nešto rekao o našoj raspravi o ovom i o drugim Zakonima. Ovdje je projekcija da bi izdvajanja za obranu trebalo biti oko 2% BDP-a, sadašnja situacija da je 1,74% 1,74% BDP-a, a da projekcija je da bi taj cijeli sustav obrane kao i u drugim sustavima trebalo biti ulaganja u modernizaciju i u nabavu opreme 20%. Situacija je, a podatak koji smo dobili na Odboru da se sada ulaže negdje oko 8%, drugim riječima postoji jedan veliki prostor koji bi ovaj trebalo popuniti odnosno omogućiti da imamo jedan, jednu kontinuiranu obnovu i razvoj cijelog tog sustava. Međutim htio sam nešto drugo reći s obzirom da nema drugih prilika, kad idemo gledati ovu našu raspravu ovdje, ona je naprosto disfunkcionalna, da budem pristojan, traži se od, niz ovih prethodnika su postavili niz pitanja koja očekuju odgovore, ta vrsta rasprave se trebala voditi na radnim tijelima tako da predlagač odnosno Ministarstvo obrane i autori ovoga Izvješća mogu se pripremiti i dati te odgovore, ako ne mogu istoga dana, rasprava je trebala trajati nekoliko dana dok se svi ti odgovori ne nađu, odnosno dok se ne dođe do tih odgovora. Tako da što u pomanjkanju tih odgovora, što mi imamo? Mi imamo fragmentarne istine, fragmentarna uvjerenja i onda projekcije onoga .../Govornik se ne razumije./... od nas zamišlja kako bi trebalo biti, to naprosto nije ozbiljno. Što želim reći? Da funkcioniranje organizacija našeg Sabora je anakrona. Da podsjetim samo na podatke, a podaci su za zadnjih 10 godina za države zemlje članice Europske unije. Prosjek plenarnih sjednica godišnje u zemljama, u ovim državama je 90 plenarnih sjednica godišnje. Naš je prosjek 118 plenarnih sjednica godišnje. Težište je tamo rada na odborima. Kod nas, ruku na srce, odbori su proforma. Održavaju se za vrijeme plenarnih sjednica. S druge strane mi imamo 14 klubova u našem Saboru. To je najviše što u bilo kojoj drugoj zemlji ni jedna druga zemlja nema toliko klubova u svojim parlamentima kao što mi imamo. Prema tome, krajnje je vrijeme da se ide u promjenu Poslovnika, da se težište rada stavi na rad po odborima i da plenarne sjednice budu prvenstveno za to da se klubovi izjašnjavaju o ocjenama predloženih zakona odnosno drugih akata koje Hrvatski sabor donosi. U tom slučaju izbjeći ćemo taj paradoks da s jedne strane u konkretnom slučaju kada se govori o Hrvatskoj vojsci imamo stav osim pojedinaca, stav i javnosti i većine ovdje u Saboru da Hrvatska vojska ima jedan od najvećih ugleda i vrednota u hrvatskom društvu, a Hrvatski sabor ima ocjenu koju vuče već godinama dva ili minus Mislim da sami zbog sebe i zbog digniteta ove institucije koja je ključna, koja mora donositi ključne odluke ali to treba na jedan način da se vidi da je sve ono što je pripremljeno da je iscrpnih rasprava, razmjenom činjenica, argumenata a ne otvorenim postavljanjem niza pitanja koji su de facto ostali bez odgovora i sumnjam da se u ovako kratkom vremenu čak i ako ih predlagatelj danas zna, ima da ih može u 20 minuta sve odgovoriti. Tako da i ovu raspravu i druge rasprave koje se vode na sličan način, ja respektiram zastupnike koji mogu pokrivati sva područja, mjerodavno o njima raspravljati, a se držim onoga da znam eventualno nešto o dva eventualno tri područja pa u tome sudjelujem, a ostalo mislim da treba javnost poštedjeti od mojeg mišljenja. (HDZ)** Imate dvije replike. Molim vas ostanite profesore. Prva replika uvaženi zastupnik Matko Kuzmanić. **Kuzmanić, Matko (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Evo uvaženi zastupniče Tuđman, moram reći da u potpunosti podržavam ovo što ste vi rekli i smatram da bi se stvarno tako trebalo postavljati da se što više radi po odborima. Ali s obzirom da na određena pitanja nemamo odgovore, nemamo drugu mogućnost nego ta pitanja možda ponoviti ovdje. A da bi se možda Poslovnik trebao mijenjati, da bi se možda neke stvari trebale modernizirati, da bi možda nam stvarno uzor trebale biti neke druge razvijene zemlje to je ono što definitivno podržavam i definitivno trebamo biti na tome tragu i držati se onoga što je po kojem području tko može o čemu pričati i u čemu može dati neke najbolje prijedloge. Ali na žalost upravo zbog toga mi u Klubu SDP-a smo danas suzdržani po po ovome Izvješću jer jednostavno nemamo odgovore na određena pitanja i do sutrašnjeg dana sigurno te odgovore nećemo niti imati, pa će naš zaključak u konačnici biti takav. Hvala na ovoj potpori. A ono što bih odgovorio na ovo, gledajte kada se kaže 11 zemalja od ovih 27 ima između 40 i 70 dana plenarnih sjednica godišnje i obrazac je ako hoćete od Slovenije do Mađarska ima svega dva dana mjesečno, ali Njemačke ili Europskog parlamenta jedan tjedan je od ponedjeljka do petka plenarna sjednica. Jedan tjedan se raspravlja po odborima. Znači na odboru svatko može doći ne samo članovi odbora, nego i drugi zastupnici, postaviti pitanje i čekati dok se ne dobije taj odgovor. Treći tjedan je rad po klubovima i četvrti tjedan je pričuva ako treba nešto proširiti odnosno da zastupnici mogu ići u bazu ono što se kažem, jer inače ljudi kažu dolazite samo kada su izbori a inače vas nema. Prema tome, organizacijski treba tako postaviti da sve ovo bude moguće. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava je uvaženi zastupnik Josip Borić.

lijepo uvaženi potpredsjedniče. Evo želim i ja nešto reći o ovom Izvješću o stanju obrane u 2019. godini. Mislim da smo danas već zaista dosta govorili o Hrvatskoj vojsci. Ali ona to svakako i zaslužuje, jer ona je jedini jamac prave sigurnosti i stabilnosti Republike Hrvatske i svih njezinih građana. A da bi bila takva tu zahvalnost za današnju kažem Hrvatsku vojsku dugujemo svim hrvatskim braniteljima, posebno onima koji su dali svoje živote za našu domovinu. Oni su stvorili Hrvatsku vojsku iz temelja i uz pomoć naroda i ona je danas zaista nama na ponos. Za vrijeme rata i nakon rata ona se obnavljala, modernizirala, postala je dio i punopravna članica NATO-a najmoćnijeg vojnog saveza i sigurno je ono što cijelo jutro govorimo da je razvijamo upravo na vrijednostima Domovinskog rata. Ono što želim reći što je važno, da je prava prekretnica slijedila upravo 2017. godine kada je Hrvatska vojska ponovno dokazala da je značajan i čimbenik u našem društvu. Tu moram spomenuti i ulogu bivšeg ministra generala Damira Krstičevića koji je na žalost ove godine u 5. mjesecu podnio ostavku nakon slučaja u kojem je pao vojni avion i izgubljena su dva života. Mislim da je on zaista dao sam sebe u cijelu tu priču i da smo imali imali 4 godine jednog upornog rada na tome da Hrvatska vojska bude ono što je danas, a to pokazuju i dokazuju i brojke i sve ono što piše u ovom Izvješću na gotovo 150 stranica koje obuhvaća samo 2109. g. Zaista, kad pogledamo što smo imali i gdje smo danas, samo proračun od 4 milijarde i 767 milijuna kuna koji je gotovo 10% veći nego godinu prije, jasno pokazuje da je Hrvatska vojska, tj. hrvatski vojnici su postali jedan od važnih sastavnica, tj. prioriteta ove Vlade prošle, ali tako će vjerojatno biti ubuduće i ove nove predvođene premijerom Andrejem Plenkovićem i novim ministrom. Mislim da je jasno pokazano kroz tablicu utrošaka svih sredstava što su bili prioriteti, oni su i navedeni i jasno opisani u cijelom u cijelom ovom Izvješću, ali vidljivo je da se za opremanje, modernizaciju i izgradnju izdvojilo gotovo 210 milijuna kuna više nego 2018. g., da su ljudi postali važan faktor da se u njih ulaže i u njihova materijalna i sva ostala i da je tu potrošeno gotovo 2 milijarde i 725 milijuna kuna ili gotovo 140 milijuna više nego godinu prije. Da su obuka i logistička potpora Oružanih snaga također, jedan važan segment gdje je potrošno gotovo 70 milijuna više, međunarodna suradnja, a da se smanjilo na mirovnim misijama za nekih 30-tak milijuna kuna iz proračuna. Ono što je još važno reći da se prošle godine, 2019. 2019. HV ponovno vratila u Pulu, što nam je izrazito bilo drago i dolazim iz 8. izborne jedinice, da se vojska vratila u taj prostor, a prije toga ne trebamo zaboraviti Varaždin, Sinj, Vukovar i Ploče, naravno da se reaktivirala i vojarna u Udbini. Da sve ima nekakav svoj smisao i pravi slijed i zbog toga, kažem, sretan što zaista imamo konačno ustrojeno kako treba taj odnos i prema vojsci, ali njezin, svake godišnji napredak koji pokazuje da postaje jedna moderna vojska na koju se možemo osloniti u svakom trenutku, a bilo ih je u ovoj godini, sjetimo se samo vrijeme pandemije, pomoći u zdravstvenom sustavu, vrijeme potresa, pomoći u tom dijelu i tih nekoliko dana kada je bilo najvažnije, a sjetimo se i tih godina prije, znači i požari i poplave, jednostavno bez HV-a kao sastavnice domovinske sigurnosti danas je jednostavno teško zamisliti bilo kakvu aktivnost unutar same države i mislim da ona zaista jest blisko narodu, blizu naroda i ono što smo danas čuli, da hrvatski narod ima najveće povjerenje upravo u HV je nešto što je svima nama na čast, a naravno i svih hrvatskim vojnicima. Zato evo, podržavam ovo Izvješće i samo nastavimo na isti način dalje. Ima jedna replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Kolega Boriću, hrvatski vojnik ima određene sposobnosti, međutim, i sama politika ih triba definirati. Evo, ja vas pitam, a to pitam cijelo vrijeme jer se ljudi ne osjećaju sigurnost, a HV je stabilnost sigurnosti, poglavito na pograničnim područjima. Kakav je vaš stav, a zakon ste izglasali kao i ja da HV može ići na granice. Vaš stav po pitanju da HV pomaže policiji u čuvanju granica od ilegalnih migranata jer jednostavno migranti ulaze kako god žele, kao kroz šupalj sir, poglavito na području Dalmatinske zagore, Like, a sve više migranata je to jedna većih ugroza. I drugo pitanje je HOS, Hrvatska obalna staža. Od 5 obećanih brodova, tek smo jedno koje je trebalo biti prije 5 godina gotov, imamo, drugo, kako vi gledate na to, zbog čega hrvatska Vlada ne želi proglasiti punu primjenu isključivog gospodarskog pojasa na Jadranu, da zaštitimo naš teritorij, u ovome slučaju, naše more. Hvala lijepo. Hvala lijepo uvaženi kolega, nisam ni premijer ni ministar da odgovaram na ovakvo pitanje. Nismo valjda ni na nekom ispitnom roku, ali ću pokušati reći ono što mislim da znam, tj. siguran sam da znam, a to je da što se tiče granica, mi nju čuvamo sa 6,5 tisuća policajaca koji su obučeni da to mogu raditi. I dok je procjena svih službi u RH da to oni mogu raditi, oni će to raditi kao policija. A čuli ste i nedavno, na aktualnom satu, kad se postavili to pitanje i odgovor premijera koji je rekao da, ukoliko bude potrebno, zaista ako to bude nešto što odlazi iznad granica mogućnosti upravo tih 6,5 tisuća policajaca, da će onda se razmisliti o tome može li HV, tj. treba li HV otići na granice. To ste jasno čuli, nemam zašto to ponavljati. A što se tiče gospodarskog pojasa, mislim da su te priče između nas i vas jasno već davno razdvojene. Mi zastupamo našu tezu da imamo sve ono što nam nudi gospodarski pojas malo drugačije, a vi zastupate tu priču jer jednostavno, drugačije od toga i ne možete. Tako da, u tom segmentu kad ste imali priliku, odmah ste odustali kao Most,

Hvala potpredsjedniče. Državni tajnici. Jedan od razloga zašto ćemo biti suzdržani kod glasanja ovog Izvješća je na strani 60, a to je borbeno pješaštvo, borbeno vozilo pješaštva Bradley M2-A2-ODS o kojem smo već pričali pa bih vas molio, upravo na tragu ovoga što je profesor Tuđman govorio, a to je da detaljnu tehničku specifikaciju stanja vozila, opreme i naoružanja dostavite Odboru za obranu. Također nas zanima i točna informacija o količini vozila, da li je tih 60 vozila + 24 za dijelove, ili smo u obavezi kao i sa Black Hawkovima da dobijemo 2 gola helihoptera, a onda moramo još kupiti 2 i pritom platiš 2,5 puta veću cijenu nego za isti taj borbeni helihopter kojega plaća vojska SAD-a, a to je također, po ERIP programu, znači američki program pomoći, s kojim bi mi u ovom slučaju trebali kupiti još 60 vozila te prateće dijelove. Također me zanima, možete li to dostaviti odboru, postoji li tehnička specifikacija remonta preinaka i opreme do kojeg nivoa opremljenosti se misli ulagati u ta vozila? Također me zanima koju opremu se misli instalirati i po kojim cijenama i od kojih dobavljača? Također, koje firme bi trebale nabavljati dijelove za Bradley jer te firme dotične su već kontaktirale SAD. I ono što me I ono što me najviše zanima je zašto uopće uzimamo zastarjela vozila koja vlada SAD-a odbacuje i smatra ih zastarjelima već više od 20 godina, a rade trenutačne preinake na inačice M2A3 i M2A4. Inače ovo vozilo osim SAD koji ga izbacuje iz upotrebe koristi samo Saudijska Arabija i Libanon, al već više od 10 godina ne vidi ga se nigdje na bojištima uopće nije učinkovit. Vi znate da smo dobili tako i MRAP vozila, a stakla im se raslojavaju imaju probleme sa zamjenom pa me zanima hoće li takva situacija biti sa Bradley-ima. No, kad sam rekao Bradley njihov status u vojski SAD-a je slijedeći. Od 1990. oni ga žele zamijeniti novim i provode se modifikacije u 4 programa. Planira se modernizacija na A4 inačicu, a A5 super Bradley koji je trebao imati top od 30 mm i prevoziti potpuno odjeljenje, a ne dio kao do sad otkazan je zbog odluke o uvođenju novog vozila. Naime, vojska SAD-a razmatra novu generaciju borbenih vozila pješaštva kao zamjenu za Bradley, a to su CV90MK4 od istog ovog proizvođača BAE Systems IFV links i KMV Puma. Naime, zašto je ova nabavka štetna za nas, odnosno izuzetno štetna? Pošto ona kao takva zbog ERIC programa u koji mi ulazimo i koji je 119 miliona dolara težak isključuje nas iz PESCO programa koji također ima nabavku ovakvih LEM systems-a u svom u svom dijelu, a radi se o europskom programu u kojemu postoji 13 milijardi EUR-a, 13 milijardi EUR-a je težak možemo povući određena sredstva, to su bespovratna sredstava iz EU i služe za razvoj obrambenih sposobnosti, a mogu se dobiti i za pokretanje proizvodnje ali i za kupnju ovih borbenih vozila. Ono što je također važno je kako funkcionira ERIC, popisu State Department-a na jedan donirani primatelj se obvezuje kupiti još jedan te uložiti u pripadajuću opremu koju SAD samo djelomično financiraju. Znači, Hrvatska bi trebala dobiti 84 komada od toga 60 plus kao gratis plus 24 ispravnih ali bi morali kupiti još 60, jer prema javno dostupnim informacijama američke vlade te firmi koje opremaju, koje planiraju opremu hrvatskih Bradleya spominje se brojka od 144 komada. Znači 60 donacija plus 24 plus 60 kupljenih po pravilima ERICA. Također svi američki proizvodi su podložni ITAR regulaciji ne mogu se prodati bez suglasnosti vlade SAD-a to je bilo sa slučajem F16 Barak. Dakle, imali bi nešto više što ne možemo prodati, to znači da ta vozila i sustavi na njima ništa nije praktički naše vlasništvo ukoliko to želimo prodati. Što se tiče tehničko-taktičke strane šasije su starosti od 19 do 35 godina, višestruko su modificirane i izložene dugotrajnoj intenzivnoj upotrebi. Zbog višestrukih modifikacija masa vozila je povećana s izvornih 25 na 33 tone što povećava opterećenje na ovjes, transmisiju i samu šasiju, uzrokuje trajne deformacije i povećano trošenje komponenti. Ujedno zbog promjene omjere snage i mase smanjena je pokretljivost te prohodnost zbog povećanog pritiska na gaznu površinu gusjenica, primijećene su i deformacije na pojedinoj šasiji, aluminij, koja je ujedino i osnovni oklop, problemi u upotrebi na mekom i veoma kamenitom terenu te smanjena pokretljivost. Nije u stanju nositi potpuno borbeno odjeljenje, maksimalno 7 vojnika bez dodatne opreme i streljiva i protuoklopnih sredstava i ukoliko im je to osnovna oprema i to ukoliko im je osnovna oprema na spremnicima na vanjskoj strani vozila, a to je veliki problem kod Amerikanaca jer …/Upadica: Vrijeme./… njihov mehanizirani vod organizira po sustavu 3 puta 9.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege zastupnici i ja ću u svom izlaganju kratko ipak posebno istaknuti pohvalu i ovog izvješća o radu, ne kao dokumentu nego pohvalu i svima onima koji, radu svih onih koji su obuhvaćeni u ovom izvješću. jasno da nije upitno da li smo mi svi ponosni na našu vojsku pogotovo što je ona izrasla na temeljima i iz i iz Domovinskog rata i kao što su bili naši branitelji i braniteljice i domoljubni i požrtvovni i hrabri u ratu, tako na tim temeljima se gradi i dalje naša Hrvatska vojska. Već smo čuli da ima potporu kod građana kao povjerenje u jedan stup stabilnosti i sigurnosti, a Hrvatska vojska je dala i također svoj doprinos međunarodnoj sigurnosti i ponosni smo na ugled Hrvatske koju oni šire u mirovnim misijama. Danas na Odboru za ravnopravnost spolova uz državnog tajnika Jakoba bio je i ravnatelj uprave za ljudske resurse, ne znam vjerojatno sam dobro tako i rekla i upravo pod onim što su iznijeli, a nije obuhvaćeno izvješćem jer bi bilo zaista jedan ogroman i veliki dokument, ali mene se je dojmilo, briga i skrb u ljudskim resursima. Svakako da se iz izvješća vidi da se kroz i za djelatne osobe i za zaposlenike u MORH-u vodi računa o njegovom zdravlju svih, da se vodi računa o kineziterapiji i o sportskim aktivnostima, ujedno i kratko rečeno o fizičkom zdravlju i psihičkom zdravlju i spremnosti. Vrlo česti su kontakti sa psihološkim službama kroz tretman, kroz skupine ili pojedinačno i kroz drušebrižništvo. zakon o, izmjena Zakona o službama u oružanim snagama se je mijenjao upravo u pravcu poboljšanja uvjeta djelatnih osoba i to i to kroz korištenje i rješavanje stambenih pitanja, a ono što je posebno bih istakla to je da se je poticalo korištenje roditeljskog dopusta i to na način da to vrijeme boravka na roditeljskom dopustu računa u onaj staž koji je potreban za napredovanje odnosno za uvjete kod školovanja. Brojne su edukacije usmjerene i evo pod dojmom prekjučerašnjeg dana upravo se dosta pažnje posvećuje edukaciji borbi protiv nasilja nad ženama i u obitelji i to je čak u nastavnom planu i programu u izobrazbi časnika i dočasnika na Hrvatskom vojnom učilištu. Otvoreni su i za suradnju i edukacije po tim i sličnim pitanjima i sa Uredom pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao i sa nadležnim ministarstvima. Kada govorimo o tome da li treba više vojnikinja odnosno žena u MORH-u, sigurno da je tu jedan određeni pomak i u odnosu na djelatne vojne osobe žene u odnosu na 2011. kada ih je bilo 9,7%, 2019. 12,8% dakle tu je određeni kao i državne službenice kojih ima znatno više '11. 44,6%, 2019. 49,2%. Način na kako se brine o ljudskim resursima mislim i kako se polaže polaže pažnja i ravnopravnosti spolova, ali i mnogim drugim aktivnostima koje sam ovdje navela sigurno će biti i poticaj da imamo što više žena koje će se uključiti u sastav i biti djelatne vojne osobe i naravno državne službenice i namještenice taj trend i nije upitan. U svakom slučaju bit će još u ovim raspravama o ovoj temi, ali mene se ovo dojmilo i zaista čestitam upravo na ovom dijelu pažnje koja se posvećuje u radu u našim oružanim snagama. **Sanader, Ante

ste svoju ovu raspravu posvetili ljudima. Mi kroz ovo izvješće i raspravom o ovom izvješću raspravljamo o strojevima, raspravljamo o avionima, raspravljamo o brodovima i o svemu, a o ljudima koji to čine raspravljamo relativno malo. Sve je to ok, ali ako nemate ljudi, ako se ti ljudi ne educiraju sve je to uzaludno. Stoga zaista ja sam i replika kada je bila na uvodno izlaganje nekako mi se čini da je izuzetno važno, postotak je jedno udio žena kao djelatnih vojnih osoba odnosno odnosno da ih u administraciji ima znatno više, ali ono što bi zaista bilo dobro da se u ovome izvješću ubuduće nađe je taj dio edukacije, ulaganje u znanje, ulaganje u obrazovanje, ulaganje zapravo u ljude jer je to ono što onda jedno izvješće čini nešto boljim. Hvala vam na ovoj replici. Naravno to se i mene dojmilo. Moram iskreno priznati kada sam ja prošla kroz izvješće, nisam kao kolega zastupnik koji je govorio prije mene, sklona odnosno nemam saznanja vjerojatno ni interesa raspravljati na ovaj način zaista zaista stručno o oružju i o opremi koja je jako važna, ali svakako reći ću da imamo zaista veliku skrb o ljudskim resursima i danas smo rekli predstavnicima MORH-a da ubuduće bez obzira na opširnost izvješća tome posvete pažnju. Naši građani to moraju znati. Sljedeća pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Anđelko Stričak. Pripremajući se za ovu raspravu našao sam par zanimljivih članaka pa evo da ih podijelim s vama. U jednom stoji „Zamislite sa vojskom od 22.000 vojnika koja je u stanju za najviše četiri sata pred neprijatelja izađe sa 650.000, a u roku od dva dana s vojskom od milijun milijun i 700 tisuća ljudi koji su odlično utrenirani i organizirani, a i sasvim dobro naoružani“. Sada jedan dio preskočim pa opet dalje „Vojni rok je obavezan i kada prođu 90 dnevnu obuku država im daje oružje sa dva okvira streljiva, po tri odore za različita godišnja doba, zaštitni prsluk i kacigu“. Do 32. godine života, znači tijekom narednih deset godina imaju osam trotjednih vježbi, do 42. tri puta po dva tjedna do 52. jednom po dva tjedna. Govorim o Švicarskoj. Znači čim Švicarac zagazi u 22. godinu života dobiva otpust iz vojska i vraća pušku. Potom, „Njemačka vojska će uskoro primati strance u svoje redove“. Pa „Švedska uvodi obavezan vojni rok, Finska kupuje 64 nova borbena aviona u igri je pet različitih modela“. I sad kad pogledamo ove države koje su sve gospodarski spadaju među najrazvijenije na svijetu, tehnički i tehnološki napredne sa visokim demokratskim standardima, socijalno osjetljive koliko iznimno pažnje posvećuju obrani i sigurnosti. Naravno da smatram da i mi moramo posvetiti pitanju i obrani sigurnosti iznimnu pažnju i stoga me raduje da smo u procesu nabave borbenih zrakoplova. Narednih mjesec, dva, to će biti naravno top tema, ali kao samostalna, suverena, međunarodno priznata država dužni smo štititi svoj zračni prostor, a to možemo na dva načina, ili svojom vojskom, svojim ratnim zrakoplovstvom ili po uzoru na Slovence plaćati nekom od susjeda. Svatko tko smatra da nam nije potrebno ratno zrakoplovstvo neka samo odgovori na pitanje za koga se zalaže da čuva najzračniji prostor? Ja se zalažem da to odradimo našim zrakoplovstvom i našom vojskom. Hvala. Hvala. država u okruženju u obrambeni sustav i usporedili ga to s nama i što HV-u još nedostaje od opreme.

koliko je vojska uštedila izlaskom na teren prilikom velikih poplava, požara, da ne spominjem potresa, sve ono što JLS-ovi ne bi mogle jel nemaju dovoljno ni ljudskih resursa, ni dovoljno opreme,

Upravo tako kolega Bačiću. Kada je ratno stanje naravno da je primarna zadaća svake vojske obrana. Međutim u mirnodopsko vrijeme vojsku koristimo za sve što nam je potrebno. Pa imate slučaj prije 3.g. veliki požari u Dalmaciji, odmah su izašli na teren, prije 2.g. u Karlovcu poplave, izašli su na teren. Ove godine, to sam maloprije u ime kluba raspravljao, potres u Zagrebu, u roku sat dva bili su vani na terenu i još se prašina nije slegla. Također imaju niz inicijativa i suradnju sa vrtićima, školama, općinama i gradovima gdje su pomogli urediti. Između ostalog mislim da prije godinu dvije su pomogli urediti Marijan. Prema tome, od svekolike je koristi tijekom

Hvala g. predsjedavajući, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Evo mene je za ovu raspravu čini mi se najavio moj dragi kolega Stjepo Bartulica. Ja sam naime trebao govoriti u ime kluba tih 10-tak minuta odnosno dvostruki iznos, ali zbog procijene moga kluba da su moji stavovi pretvrdi, pomalo preradikalni, zaključili smo da je najbolje da ja ne govorim u ime kluba, ja kao stegovan vojnik ja sam prihvatio, vi vojnici to znate, ja kao stegovan vojnik ja sam prihvatio tu odluku, ali sam zadržao sebi pravo da progovorim u svoje ime. Dakle, što bi glavni prijepor između mene i mojih prijatelja? Kolege iz Domovinskog, kolege iz Domovinskog pokreta jednostavno rečeno smatraju da sam preoštar prema NATO-u, a blag prema Rusima. s njima se ja djelomice mogu složiti, ali zapravo u prilog onome što sam planirao govoriti i svojim tvrdnjama, moram ponoviti ovdje da je u zadnjih 10-tak godina NATO imao nekoliko nespretnih, realnije bi bilo reć nepromišljenih poteza koji su razbuktali sukobe, nisu ih izazvali, ali su sigurno razbuktali sukobe u Libiji, Siriji, o Iraku da ne govorim. U izvješću me posebno zasmetala fraza jačanje prednje prisutnosti. Ne vjerujem da su svi baš iz kluba čitali ovih 150 strana teksta, al šta ta prednja, šta jačanje te prednje prisutnosti znači? To vam je zapravo primicanje granicama Rusije. Iza te fraze po meni stoje jedne prilično opasne namjere pretjeranog ulaska u rusku zonu posebnog interesa, narodski rečeno u rusko dvorište. To mi se ne sviđa iz više razloga. Posebno iz hrvatskog povijesnog iskustva, iz iskustva mog djeda od prije 105.g., zbog iskustva mog strica od prije 78.g., tad su iz nekih germanskih želja, razloga nesretni Hrvati išli na Rusiju. Ona prva ekipa koja je išla u Prvom svjetskom ratu ona se u dobroj mjeri i vratila, al ova koja je krenula na Staljin Grad u Drugom svjetskom ratu nitko se živ nije vratio, pa imam li ja pravo zažmiriti nad činjenicom da postoji opasnost opasnost da danas sutra moji nasljednici krenu istim putem? Pa dakle, ta pomirljiva politika prema Rusima, počinili ste ono na tragu i politici i političkom razmišljanju aktualnog američkog predsjednika Trumpa jer nerede u cijelom svijetu su je započele administracije prije njega, ako Bog da sreće da on pobjedi na izborima, ja mislim da će u ovom svijetu krenuti bolje jer ipak ta sila još uvijek dominira. Zašto ja o ovome govorim? O ovome govorim zato što je izvješće, to mislim da je i kolega Bartulica spomenuo, ono je uglavnom posvećeno međunarodnoj obrambenoj suradnji, a puno manje obrani teritorijalnog integriteta i suvereniteta RH. Dakle, kad je već tako da se pomalo osvrnem i na samo izvješće. Vrlo mi je zanimljiv početak gdje se kao jedan od ozbiljnih problema spominje destruktivno djelovanje ne državnih aktera i nestabilnost koju uzrokuju slabe i propale i države. Zašto u ovakvom ozbiljnom izvješću u ovako ozbiljnom trenutku nije ova tvrdnja ilustrirana i potkrepljena nečim? Mi u Domovinskom pokretu smo vrlo jednostavno i brzo zaključili da ovaj primjer Srpska pravoslavna crkva koja pravi nered i izaziva političku krizu gdje god se pojavi, a ona je ne državni element. Dalje se pitamo je li primjer drugoga slabe, nejake, propadajuće države susjedna BiH? Na koncu, ova Na koncu, ova politika mora reći narodu što kani činiti u slučaju oružanog incidenta ili rata u BiH, moramo znati što je hrvatskoj politici prioritet. Jesu li to Hrvati u BiH, jel to država BiH? Ima li nade da bude jedno i drugo i Hrvati i BiH zajedno? Dobar dio hrvatske politike bi najradije ni jedno ni drugo, oni odgovore to nije naš posao. To mogu reći samo neupućeni ili zlomisleći ignoranti ili politički reptili koji Hrvatsku preziru, a BiH niti vole niti razumiju, kao recimo jedan Bilmes koji se kiti titulom doktora znanosti, sveučilišnog profesora zove se Dejan Jović. Gledam ga neki dan na HRT-u kako autoritativno lupeta gluposti o BiH, propisuje recepturu hrvatskoj politici kako se prema BiH ponašati, … /Upadica Sanader: Vrijeme./ … a nema pojma o aktualnoj povijesnoj složenosti bosanskog i bosanskohercegovačkog problema. Ispričavam se. Hvala lijepa. Sljedeća rasprava uvaženi zastupnik Josip Šarić.

Na početku svog izlaganja želim pohvaliti ovo izvješće i naravno da ću dati potporu u smislu svega onoga što je u izvješću iznešeno i što je rađeno u smislu obrane odnosno rada MORH-a u 2019. godini. Hrvatska vojska se razvija kao ponosna pobjednička vojska na temeljima Domovinskog rata. Malo je vojsci ili vojski u Europi koje imaju tu privilegiju da na onim najboljim hrvatskim sinovima, braniteljima, ponajprije onima koji su položili živote u Domovinskom ratu, da na toj slavi i na tim pobjedonosnim akcijama koje su se dogodile tijekom Domovinskog rata da danas mlada hrvatska vojska, ja uči svoj posao. MORH po meni radi jedan jako dobar posao u smislu očuvanja uspomena na sve naše ili veliki broj naših vitezova iz Domovinskog rata na način da se kao što ovdje imamo primjer da se središte za razvoj vođa imenuje vitezu Marku Babiću, zapovjedniku Trpinjske ceste jednim od naših najvećih heroja Domovinskog rata, ali i svih drugih naravno Blage Zadre i svih onih hrvatskih branitelja koji su tijekom Domovinskog rata učinili velika djela i po njima se zovu kako ovo Hrvatska vojska ima jednu važnu ulogu u smislu suživota sa jedinicama sa jedinicama lokalne samouprave gdje pomaže u razvoju, brine, uvijek je pri ruci kada su u pitanju požari, poplave, nedavni potres ovdje u Zagrebu gdje je hrvatska vojska uistinu uvijek među prvima. Ono što također želim naglasiti i važno je, proces vraćanja hrvatske vojske od Vukovara, Sinja, Varaždina, Pule, Udbine, Ploča nije samo u ovom smislu emocionalnog značenja značenja za sve ljude, posebno za hrvatsku vojsku, ono ima ozbiljnu i financijsku i ja bih rekao i demografsku ulogu u tom smislu povratka u te sredine. Želim pohvaliti ovdje dosadašnjeg ministra Krstičevića i sadašnjeg Banožića koji je nastavio voditi dobru politiku u tom smislu. Na kraju se želim referirati malo na jutrošnju izjavu naše kolegice Katarine Peović koja ovdje nažalost ovog trenutka nije, izjavu u smislu da je politika predsjednika Franje Tuđmana bila zločinačka ili da je predsjednik Franjo Tuđman bio na čelu zločinačkog pokreta. Ta izjava duboko vrijeđa osjećaje mene kao hrvatskog branitelja, sve ovdje hrvatske branitelje, sve obitelji hrvatskih branitelja koji su izgubili svoje najmilije u Domovinskom ratu i sve one koji su željeli slobodnu Hrvatsku. A podsjetit ću ovdje i kolegicu koja ovdje nije nazočna i sve nas na važnu činjenicu. Od svega onoga što smo svi ponosni koji smo htjeli Hrvatsku i željeli i sanjali Hrvatsku državu, ponosni na sve one pobjedonosne akcije, ja ću podsjetit na jednu važnu činjenicu, a to je referendum o samostalnosti RH koji se koji se održao 19. svibnja 1991. godine na kojem je izašlo 83,56% građana, 94,17% bilo je za samostalnu Hrvatsku državu. Dakle, moje pitanje je uvaženoj kolegici Katarini Peović i svima koji tako razmišljaju, je li 94,17% Hrvata i hrvatskih građana '91. godine bilo u krivu? Jesu li sve pobjedonosne i slavne akcije koje su se dogodile u Domovinskom ratu naš ponos il su nešto drugo? Evo za razmišljanje svima nama, za mene kao hrvatskog branitelja i za nas hrvatske branitelje tu dileme nema. Hvala.

prije to spominjali. Upravo vraćanje simbola i same percepcije HV-a i u javnom prostoru i prema građanima moramo definitivno pohvaliti Ministarstvo obrane u prošlom sazivu bivšeg ministra Krstičevića koji je tu uveo upravo izmjene naziva i učilišta i dvorana i sutra vojarni po herojima Domovinskog rata, upravo te simbolike i povijesne istine sveukupno kad gledamo i HV i općenito vojske …/Govornik se ne razumije/…ta simbolika i zastava i obilježavanje, ali i nezaboravljanje pojedinaca koji su činili mnogo za narod i za vojsku su izrazito bitna, tako da je jako dobro da ste se toga sjetili upravo radi tih simbola i radi preimenovanja šturih tih dvorana koje su se zvale plava, zelena, jedan, dva, sad se zovu upravo po herojima Domovinskog rata. Hvala. **Šarić, Josip (HDZ)** Hvala kolega Bačiću. 1991.g. mi smo sa ponosom nosili maskirnu odoru. Ja sam bio jedan od tih pripadnika tada specijalne policije Tigrovi i to je najljepše vrijeme, dani ponosa i slave koje smo mi živjeli u to vrijeme. I naravno kad o tome govorimo mi kao hrvatski branitelji ne možemo ne govoriti sa dubokim emocijama. Ono što mene raduje da je i bivši ministar i sadašnji ministar upravo inzistirao na tom vraćanju ugleda i statusa i ponosa hrvatskog vojnika, pa i u onom materijalnom smislu koji je iznimno važan da je hrvatski vojnik, ja bi rekao, dobro plaćen, ali u isto vrijeme da je ponosan na posao koji obavlja kao što su svi hrvatski branitelji bili ponosni tijekom 1991.g. odnosno ratnih godina. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća rasprava uvaženi zastupnik Ante Deur.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice, poštovani zastupnici i zastupnice, evo sve vas pozdravljam. Sigurno da prije svega želim u ovom izvješću o sposobnosti HV-a dati punu podršku. U svim njegovim segmentima i u radu Ministarstva obrane i bivšeg ministra Krstičevića i ministra Banožića vidi se fokus da je na čovjeku. To je ono što i mene kao hrvatskog branitelja, hrvatska država, danas imamo sposobnosti hrvatskog vojnika koji kroz sve segmente koje prolazi i ovo sveučilište daje onu krovnu organizaciju, a to je da danas imamo ozbiljne lidere koji izlaze iz naših središta. To je nešto što moramo pohvaliti, što moramo cijeniti. Domovinski rat je bio jedna cjelina povijesti hrvatske države koju je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa svojim suradnicima, sa cijelim hrvatskom narodu vodio u svojoj viziji u cilju, a to je naša domovina. Ovaj hrvatski dom mislim da tu vrijednost ne smijemo nikada dopustiti i zato ovo što radi hrvatska vlada, Ministarstvo obrane na čelu sa danas ministrom Banožićem moramo uistinu dati punu potporu. Uz predsjednika Tuđmana sa ovog mjesta želim napomenuti i reći jedno ime, a to je ministar obrane i ratni ministar, to je Gojko Šušak koji je tada dionik stvaranja hrvatske pobjedničke vojske. Uz sve ove ljude koje kroz naša ovde govore spominjemo velike hrvatske mladiće koji su tada imali hrabrosti, smjelosti, stati, biti dionici toga vremena uz prvog hrvatskog predsjednika, ministar obrane je Gojko Šušak sigurno je čovjek koji zaslužuje puno priznanje i ovog visokog doma, a i ono što se nastavlja što je ministar Krstičević i danas ministar Banožić, da se da još jedan veliki segment i poštovanje prema ministru Gojku Šušku. Evo podsjetit ću vas samo na jedan moment kad je ministar Gojko Šušak došao u SAD, tada tada je ministar obrane Wiliiam Perry, ministar SAD-a, pozdravio ga „pozdravljam ministra pobjedničke vojske“, tada sa svojim pobjedničkim generalima Gotovinom, Kapularom, Kruljcem, svim tada koji su bili, to je onaj, ono poštovanje koje moramo nositi. Ne smijemo dozvoliti da pojedinci u svojim aktivističkim izljevima sitnih poriva, provokacija i u ovom domu i u javnosti, danas smo država koja ima sve svoje segmente kroz sustav da vrijeđa žrtvu onu koja je najveći simbol u oslobođenju, u stvaranju hrvatske države, a na čelu toga simbola je predsjednik Franjo Tuđman, to su hrvatski branitelji, to je ona pobjednička HV koja je ponos generacijama onih koji nisu uspjeli dosanjati hrvatsku državu, mi smo imali tu privilegiju, to nam je dao dragi Bog, zato budimo ponosni kao njezini dionici. smijemo dozvoliti da one majke koje od nas kao hrvatskih branitelja koji ima nas iz svih stranaka, ali '91. smo bili svi pod zapovjedništvom svi zajedno pod istom kapom. One danas očekuju da od nas posebno da budemo svi zajedno i da uistinu budemo ono što mnoge majke danas još svoju djecu traže, roditelji, supruge svoje muževe i djecu koju nisu od Vukovara i Dubrovnika i ne sjećaju se svojih roditelja koji su nestali i kojih još uvijek nema. I ovim putem to je nešto što ne smije biti političko prepucavanje i oni koji zazivaju zlo zvijezde petokrake takvim pojedincima ne možemo dopustiti jer to nisu imaginarne provokacije nego vrlo zločeste koje prodire u najveću bol hrvatskoga čovjeka. Imamo tri replike, prva je uvaženi zastupnik Miroslav Tuđman. **Tuđman, Miroslav (HDZ)** Hvala vam. Kolega Deur vi ste govorili o tom zajedništvu i vrijednostima devedesetih godina koje smo svi mi dijelili u to vrijeme i svi smo znali sve informacije i ono što se zbiva. Ako bismo željeli to prenijeti u današnju situaciju onda upravo treba reći i ovo, neka pitanja, neki odgovori trebaju biti raspravljeni na radnim tijelima, ponekad i na zatvorenim sjednicama zašto što dio podataka, pogotovo onaj koji se odnosi na vrijednosti, moral i ono što želimo ostvariti ne stavljate na sva zvona. treba dobiti sve odgovore, imati ih, a u javnosti u tim delikatnim pitanjima ići samo sa ocjenom koja ne mora biti unisona, ali mora biti na saznanjima koja su dostupna upravo onima koji o tome odlučuju, bilo da se radi o MORH-u ili o HS-u. stvari koje se raspravljaju odbori jesu baš za to da se na odborima i postavljaju pitanja i da se raspravlja i da se donose određene odluke koje u cjelovitosti idu u saborsku raspravu u samim odlukama. I to je nešto što uistinu treba i razmisliti u nekom vremenu donesti, ali svi to je znači svaki zastupnik svi zajedno moramo o tome promišljati i na jedan kvalitetan način se postavljati prema takvim situacijama.

tvrdnjom i konstatacijom i ulogom naravno ministra Šuška u Domovinskom ratu i dobro je za ovom govornicom i u ovom Visokom domu spominjati ta imena. Nažalost, te vrijedne, te zaslužne ljude kao što smo danas spominjali hrvatske branitelje, nažalost u javnosti, u medijima vrlo malo i vrlo rijetko imamo priliku čitati pogotovo na način kako to uistinu jeste istina. Zahvaljujem se i na ovom što otvarate ovo pitanje nestalih, dolazim iz Vukovarsko-srijemske županije uvijek bolna tema, uvijek važna tema i roditeljima koji nisu našli svoju djecu naravno do kraja života je njihova odnosno naša zadaća učiniti sve što je moguće kako bi se nestali pronašli odnosno saznala njihova sudbina. Hvala. **Deur, Ante (HDZ)** Hvala poštovani zastupniče. Sigurno da ovo što radi MORH i sa ministrom Krstičevićem, danas s ministrom Banožićem, ministar Krstičević je uistinu pokazao taj segment snage tog zajedništva, poštovanje vrijednosti pojedinaca i ratnih zapovjednika i postrojbi kroz njihovo imenovanje, kao što ste i sami spomenuli i Marka Babića i Gavrana i Blagu Zadru i mnoge druge znane i neznane hrvatske junake koji su imali svoje vremenu kada ih je hrvatski narod zvao. I sigurno nestali su najveća bol i danas ovoga vremena, ovaj Dom sigurno to je nešto što mnoge majke umiru ne mogući zapaliti svijeću svojoj djeci, supruge, djeca odrastaju bez znanja toga i to je jedna zadaća svih nas i kao hrvatskih branitelja kao saborskih zastupnika, a kao i društva koje mora biti vrijednosno jer bez vrijednosti koje su date u Domovinskom ratu mi kao zajednica ne možemo ići dalje. Hvala potpredsjedniče HS-a. Kolega Deur drago mi je da ste na početku vašeg izlaganja napomenuli da je upravo Sveučilište obrane i sigurnosti jedan krovni potez MORH-a i Hrvatske vojske koja će nas sutra staviti uz bok većih vojnih sila koja imaju kvalitetna sveučilišta. Drago mi je da ste spomenuli lidere i časnike koji će sutra izaći iz tog sveučilišta i koji će imati ako mogu napomenuti jednu veliku komparativnu prednost, na njemu će predavati osobe iz hrvatske vojske, pobjedničke vojske. Malo koja vojska danas ima iskustvo obrambenog rata iz 20. stoljeća zato mislim da je to jedna ogromna prednost koju definitivno moramo iskoristiti i ubrzati u razvoju Sveučilišta obrane i sigurnosti. Hvala. Hvala poštovani zastupniče. Sigurno da je to privilegija koju imamo, to iskustvo iz Domovinskog rata koje mnogi časnici ga nose i mi kao narod kao cjelina imamo tu bol, a imamo jedno iskustvo obrane i to je nešto danas kao članica NATO-a, EU Hrvatska država ima punu sigurnost, punu snagu u svim svojim segmentima usavršavati se u jednom samom vrhu jer to hrvatski narod zaslužuje. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava je uvažena zastupnica Anamarija Blažević.

potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Evo na samom početku ja isto tako želim stvarno pohvaliti ovo današnje izvješće, ali moram isto tako izraziti jedno zadovoljstvo što se otvorila i šira rasprava i što je kolega Deur isto tako potegnuo pitanje nestalih. Iz dostavljenog izvješća o obrani jasno možemo vidjeti sve aktivnosti koje su bile tijekom 2019. godine i možemo zaključiti kako se ulaže puno snage u modernizaciju hrvatske vojske kako bi se ostvarila željena misija, a to je jačanje vojske. Jačanje nije samo tehnika nego je to ulaganje i u ljude, u njihova materijalna prava, ali i obrazovanje čemu trebamo dati potporu, a i većina rasprave je danas išla upravo u tom smjeru, dakle važna je osoba, važan je čovjek. U izvješću se spominje kako je Hrvatska vojska posebne napore usmjerila na ostvarivanje 3 misije odnosno pomoći civilnim institucijama i stanovništvu te suradnja Hrvatske vojske s udrugama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, općenito kako Hrvatska vojska daje potporu društvenoj zajednici stoga pozdravljam povratak vojske u vojarne u gradove i mjesta koja imaju značajnu tradiciju i hrvatskog vojništva, posebice Domovinskog rata. Svi smo svjedoci da Hrvatska vojska u službi hrvatskog naroda bilo da se radi o gašenju požara, pomoći u poplavama i potresima, na kraju krajeva Hrvatska vojska je proizašla iz hrvatskog naroda, a narod prema hrvatskom vojniku gaji izrazito poštovanje i uz njega osjeća sigurnost. Uz sve aspekte domovinske sigurnosti smatram da je potpora društvenoj zajednici za javnosti najupečatljivija. To govorim iz osobnog iskustva jer je Hrvatska vojska odnosno inženjeriska postrojba na području grada Pakraca itekako dokazala svoju spremnost biti u službi svoga naroda. Naime, grad u kojem je započeo Domovinski rat 1. na 2. ožujak '91. godine u svom središtu imao je niz ruševina koje su govorile istinu o razrušenosti tijekom Domovinskog rata, a procjena je kako je 75% grada odnosni svih naselja pretrpjelo ratne štete. Generacije su odrastale uz ruševine koje više nisu bile estetski problem nego su postali sigurnosti ali i zdravstveni problem zbog smeća, uginulih životinja i ostalih potencijalnih izvora zaraze. U nekoliko navrata Hrvatska vojska je uklonila oko 80 ruševina na području Pakraca za koje je gradska uprava prikupila svu dokumentaciju kako bi se te radnje napravile u skladu s propisima. Ostalo je još 300-tinjak ruševina na području Pakraca, a i u Požeško-slavonskoj županiji na području općine Velika i Brestovac, te grada Lipika evidentirano je isto tako veliki broj ruševina koje se na isti način uz uz inžinjerinsku potporu Hrvatske vojske mogu ukloniti. Nadam se toj daljnoj suradnji na uklanjanju ruševina na području moje Požeško-slavonske županije, ali i na ostalim područjima gdje postoji potreba. Time se pruža stvarna i direktna potpora lokalnoj zajednici. Hrvatsku vojsku danas razvijamo upravo iz vrijednosti Domovinskog rata te na ovaj način suradnju vojske i jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava možemo dati potporu gradovima i općinama koji su stradali u Domovinskom ratu da se počnu razvijati kao i ostali. Nažalost, evo i nakon 20 ili 25 godina nakon Domovinskog rata moramo govoriti o ruševinama pa u ovom izvješću nema podatka o uklanjanju, a razlog tome nailazimo u aktiviranju vojske u požarima, poplavama i potresima što pozdravljam, ali očekujem nastavak akcija uklanjanja ruševina. Na kraju želim izraziti sućut obitelji poginulog skupnika Briškog, a Ministarstvu obrane i Hrvatskoj vojsci želim ostvarenje zacrtane misije djelovanja. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Josip Šarić. kad su u pitanju jedinice lokalne samouprave odnosno općine i gradove. I sam kao gradonačelnik dugi niz godina dobro surađujem sa Hrvatskom vojskom u tom smislu i ne samo ja svi mi moji

već i puno drugih uistinu vrijedni i korisnih poslova, pa evo držim da je to vrijedno napomenuti i izraziti zahvalnost svim tim inženjecima kako ih mi zovemo za sve ono što rade. (HDZ)** Da kolega Šarić, moram se apsolutno služit upravo sam si zato i uzela danas u zadata govoriti o postrojbi inžinjerije, inžinjerinskoj postrojbi jer sami znate koliko je to materijalna pomoć jedinicama lokalne uprava i samouprava, ali kad i govorimo o prihvaćanju to hoću napomenuti našeg stanovništva lokalnog hrvatskog vojnika koliko njima u stvari znači ta prisutnost, ali evo naša realnost je da još uvijek nažalost rekla sam samo brojku u gradu Pakracu postoji 300 ruševina, nadam se evo da će uz pomoć te naše

ja sam novakinja u saboru, ali rekla bi da nisam novakinja u temi vezano uz žene, mir i sigurnost. Nekako sam i zadovoljna da se čini da na temu obrane evo ispred mene su bile 2 kolegice, da i žene zanima tema posebice tema sigurnosti, posebice tema vezana uz ono što zovemo ljudski faktor. A sad bi kao bi kao lingvistica možda dala jednu malenu sugestiju pogledajte oko terminologije, nije bojim se u izvješću usuglašena sa zakonskim propisima i ustavu tako da se koristi izraz Hrvatska vojska koji mi svi kolokvijalno koristimo, a ne koristi se Oružane snage RH pa ne znam da li je to neka bi mogla biti olakotna ili otežavajuća okolnost pa pogledajte korištenje samoga termina zato što u zakonu, u Ustavu stoje Oružane snage. Ono što bi htjela pohvaliti je doista u izvješću je velika pažnja dana položaju žena u Hrvatskoj vojsci, dakle Hrvatskim oružanim snagama, ali nažalost i gospodinu Jakobu sam tako počela i današnje izlaganje na Odboru za ravnopravnost spolova ako pogledate cijelo veliko izvješće na 52. drugoj stranici postoji jedva 9 9 redaka koje su posvećene žena. Neću reći da o dušebrižništvu ima 29, dakle, nema kompeticije oko toga, ali kada pogledamo cijelo izvješće ono ima puno više sadržaja vezano uz žene i vrlo dobre analitike, pa bi htjela zato što neko ko neće čitati cijelo izvješće kako uvijek imate sadržaj, pa pogledate ravnopravnost spolova i doista vidi 9 redaka, a mi imamo na drugim mjestima, posebice oko obrazovanja, odličnu analitiku i statistiku i mislim da bi druga, a budući da znam kako sama pravim, pratim rodnu statistiku, mislim da bi se moglo naučiti od Ministarstva obrane upravo kako se to radi, da mi doista znamo koliko ove godine ne znam je bilo kadeta, koliko od njih je bilo kadetkinja, da znamo ako je ne znam 27 pilota onda su 3 ovog trena pilotkinje vojne. Dakle, jako važno je da možda i to je rekla bih dobronamjerna sugestija da u slijedećem izvješću na jednome mjestu bude mrvicu znači neće se povećati, netko je rekao svaka tema bi sigurno mogla imati više stranica, pa ne bi bilo 200 stranica nego 300 izvješća, ali ako imamo izvješće o NATO-u od 300 stranica sudjelovanja onda bismo mogli imati ne znam i ovdje nekako na jednome mjestu da imamo, imamo stavljene ono što smatramo sudjelovanjem žena u obrani. Dodatno htjela bih reći kad pogledate tih 9 redaka, to je upravo to, kaže se da se temelji i bavljenje temom ravnopravnosti spolova da je temeljeno na jednoj ključnoj rezoluciji koju je RH potpisala, evo i prošle godine u rujnu napravljen i drugi nacionalni akcijski plan o provedbi UN-ove Rezolucije 1325 i nekoliko još drugih 88, 620 koje su specifične oko ratnih sukoba i seksualnog nasilja u ratu, al ova je specifična jer govori upravo o ženama, miru i sigurnosti i razumijeva ovo o čemu smo danas govorili i kao ljudsku sigurnost i posebnu ulogu žena, a to se vidjelo i u izvješću, žena koje sudjeluju u mirovnim misijama i što znači žene koje u lokalnim zajednicama onda zajedno sa ženama i predsukobe i podsukobe i moguće sukobe u tim zajednicama rade na način da u toj zajednici osnažuju i žene i samu zajednicu i mislim da je jako važno da se upravo posveti i pažnja zovemo, što zovemo ljudska sigurnost u zajednici. Ono što me dodatno zanimalo, pa ću i tražiti neke dodatne informacije, to je da u izvješću treba vidjeti tko i kako se bavi temom nasilja nad ženama, ne dakle temom upravo tih žena koje u mirovnim misijama rade s nekim drugim ženama nego kakva je pozicija žena, vrlo dobro znamo da je diskriminacija žena i na drugim mjestima, znamo da je to uvjetno uvjetno rečeno je li muško područje, pa je jako važno znati da li ima seksualnog uznemiravanja i mislim da i o tome treba legitimno govoriti i treba govoriti o tome tko u stvari radi edukaciju vezanu uz …/Upadica:

se tj. mogu kazati da žene, poglavito u oružanim snagama u Domovinskom ratu su dale veliki obol i to moramo naglašavati. Primjera, u mome Sinju je poginula jedna Snježana Jurić Šolto i moje suborkinje i neznane evo ovim putem ih pozdravlja, i treba dat ulogu i u sustavu napredovanja žena unutar Ministarstva obrane, poglavito HV-a. Međutim, ja vam postavljam jedno pitanje koje je povrijedilo one koji su stvarali domovinu, koji su stvarali i ovaj parlamentarni sustav, da li ste vi suglasni sa izjavom vaše članice kluba gđom. Katarinom, g-đicom. il gđom. Katarinom Peović koja je rekla da je Domovinski rat kojega je provodio dr. Franjo Tuđman zločinački pothvat? Mene to zanima prije svega kao saborskog zastupnika, a drugo i ono što se temelji u Deklaraciji o Domovinskome ratu, dal ste suglasni sa Katarinom Peović ili niste? Pa nisam sigurna da sam ovdje na nekoj optuženičkoj klupi, ali bih voljela da ste točnije citirali kolegicu Peović, niti je govorila protiv Domovinskog rata, niti je govorila da je predsjednik Tuđman, dakle osuđeni ratni zločinac. Ona je samo govorila činjenicu da je nažalost u jednome procesu jer se tako dogodilo i dalje, dakle nemojte od mene tražiti da imam mišljenje kao što imate svi vi i mislim da u ovom saboru nema tema o kojima se ne može govoriti, pa voljela bi da vidimo promišljati i neke druge teme na isti način, stvarno ne osjećam ako sam za govornicom da sam na optuženičkoj klupi, pogotovo ne u nečije tuđe ime i da se ovdje moram deklarirati oko, oko ne znam Deklaracije o Domovinskom ratu, ali vam zato mogu reći da sam od '91. radila sa ženama iz Vukovara, iz Slunja, sa silovanim ženama, da sam za njih prevodila na sudovima, mislim imamo svi različita iskustva.

gdje tvrdi da ja nisam točno citirao. Točno sam citirao da je prvi predsjednik zbog njegove uloge dr. Franjo Tuđman na optuženičkoj klupi da je bio zločinački poduhvat tj. da je presuđen. Ona se je valjda pozivala na nekakve presude koje apsolutno delegiraju ulogu hrvatske države

Poštovana zastupnice, evo pošto se zalažete i za prava žena i to je jedan od glavnih fokusa vašeg, htio bih evo napomenuti koliko je žena u Domovinskom ratu i da li ste imali u ovom periodu nekoliko godina, na koji način, da li ste možda imali s njima suradnju, ali evo i podsjetit ću na jednu činjenicu, na 100%-tnog invalida Nevenku Topalušić koja je u Savskoj na prosvjedu umrla a i još jednom bi želio ovo što je vaša kolegica, naša i vašeg kluba napomenuo na predsjednika Tuđmana, što vi kao klub, da li želite to podržati njezinu izjavu i da li smatrate da je to nešto što nije, smatram da to nije imaginarno. Žrtva Domovinskog rata i vrijednosti pogibije hrvatskog naroda ne možemo svrstavati sve ovdje u ovom hrvatskom Domu, to je vrijednost koju moramo nositi ili to ne možemo kao narod

koje su bile vojnikinje u Hrvatskoj vojsci, jedna npr. od njih vodi i udrugu veterana Domovinskoga rata Zeleni odred i bavi se pljačkom hrvatskih šuma, a dakle, a radim, radila sam i sa ženama iz Vukovara i sa ženama iz iz drugih dijelova Hrvatske i još uvijek radim i bila sam i u radnoj skupini za izradu zakona o žrtvama seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Prema tome, jako pažljivo s etiketiranjem ljude i jako pažljivo govorimo o demokraciji ako nikoga od vas nismo našali, na vaše, ne znam, reakcije, kako vi vidite zvijezdu, a taj isti predsjednik Tuđman je bio također, pod tom zvijezdom, onda molim vas, dopustite da imamo različita .../Upadica: Vrijeme./... gledanja na različite stvari i da živimo u demokraciji, a mi ćemo se samo podastriti činjenice i sigurno kao klub, kao što nas i vi pitate, pitaju i drugi, pa ćemo se očitovati. **Sanader, Ante (HDZ)** Povreda Poštovana kolegice, kako ste spomenuli, mi o zvijezdi ne možemo pričati kao nekom navijačkom rekvizitu. Kroz tu zvezdu su ubijani ljudi, djeca, silovane žene, što ste rekli i zato me čudi kao čovjeka, kao hrvatskog branitelja, da to poistovjećujete sa nekim onako, imaginarnim činom, osobito koje zlo u hrvatskoj državi napravljeno kroz srpsku agresiju i kroz crvenu zvezdu.

Ne možete, gospođo, odgovarati na povredu Poslovnika. Ne, ne, vi ne odgovarate na povredu, imate još jednu repliku. Imate još jednu repliku, Marin Miletić. .../Upadica se ne čuje./... Marin (MOST)** Lijep vam pozdrav, ja se sigurno evo neću baviti radikalnim skupinama i njihovim načinom idealiziranja nekih, pa tako, sistema koji su nanijeli velikog zla našem narodu nego ja bih ipak htio ovdje istaknuti ulogu žena u Domovinskom ratu koja je bila vrlo velika i meni je jako stalo do Domovinskog rata, dakle, 23 tisuće, ovdje su hrvatski branitelji, preko 23 tisuće žena je aktivno bilo u Domovinskom ratu, a u mom srcu posebna i baš to želim, evo istaknuti, oprostite mi na privatiziranju, Violeta Viki Antolić, koju sam osobno poznavao, nekoliko puta bio s njom, doveo u Rijeku na svjedočanstvo, koje je nažalost poginula poslije u prometnoj nesreći, pa evo, uistinu mislim da, a prošla je Vukovar, legenda Vukovara, braniteljica Vukovara, pa uistinu činimo sve što možemo kao saborski zastupnici bez obzira kojoj političkoj platformi pripadali, da uvijek istaknemo vrijednost Domovinskog rata, a onda i vrijednost žena koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Hvala. služe, nisu bile vezano uz ovo što govorim, a posebice mislim, ako će se mijenjati Poslovnik, mislim da nije u redu da se onda replike i daju, recimo, najčešće se dešava, predstavnik kluba na svog kolegu iz kluba i tako se dobiva dodatno vrijeme, naravno, mislim sve što vi mislite, i ja sam to i odradila. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća rasprava, uvažena zastupnica Maja Grba-Bujević.

Poštovani g. potpredsjedniče Sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Često puta smo danas ovdje čuli i drago mi je da smo to čuli da je Hrvatska vojska jamac sigurnosti, stabilnosti RH, ali i svih njezinih građana. Zato ću reći nekoliko riječi o tzv. 3. misiji HV-a, a to je pomoć civilnim institucijama i stanovništvu, a uvijek u službi hrvatskog naroda. Znatan poticaj za još bolju suradnju prema civilnom sektoru dala je strategija nacionalne sigurnosti RH, gdje je HV kao jedna od važnih sastavnica domovinske sigurnosti u toj strategiji prepoznala i žurne službe, kao ravnopravno tijelo i to je rezultiralo izvrsnom suradnjom i uspješnom borbom kroz standardne operativne postupke i vježbe protiv raznih ugroza, od kojih valja pobrojati neke. Požare, svi se sjećamo iz Splita, iz svega onoga što smo tamo gledali ili u tome učestvovali, poplava, s obzirom da dolazim iz Karlovačke županije, itekako mi je poznat pojam poplava i učešća HV-a koja je svaku puta spremna pomoći kada civilnom sektoru nedostaje pomoći. Potresi, drago mi je kolega Stričak što ste spomenuli onaj prvu reakciju HV-a koja je izašla na ulice grada Zagreba čak sata iza, sat i par minuta, osobno sam tome svjedočila i onoj izjavi koju ste spomenuli, koja je uistinu bila emotivna od onog novinara, ali je pokazala čitavu snagu cijelog odgovora zdravstvenog sustava, vojnog sustava, policije, civilne zaštite, dakle to je bila jedan pokazatelj svega onoga o čemu smo pripremajući i radeći na nacionalnoj sigurnosti dokumentu i govorili. I sad ću nešto još reći o zdravstvenom sustavu, pomoći tom zdravstvenom sustavu. Ne samo u borbi protiv COVID-a, često puta se ovdje danas čulo o postavljanju šatora za trijažu, nije samo u tome, Hrvatska vojska je u prvom danu ponudila svoje epidemiologe kojih ima 5 na raspolaganju u zdravstvenom sustavu kako bi pomogli našim epidemiolozima u odgovoru. Hrvatska vojska sa svojim helikopterima prevozi iz dvije baze pacijente, iz Divulja i iz Krka i prevoze pacijente kojima su životi ugroženi. Također sudjeluje u programu transplantacije Ministarstva zdravstva te na taj način omogućava živote Vojni zdravstveni sustav je obavio ove godine 9908 zdravstvenih pregleda svojih djelatnika čime je znatno pokazan viši stupanj svijesti brige za djelatnike u vojnom sustav. To nije zanemarivo. Često puta prođe kroz izvješće i slabo se

kako kroz cjeloživotno obrazovanje tako i kroz specijalizacije zdravstvenih djelatnika, bilo liječnika, bilo medicinskih sestara čime oni dobivaju bolja znanja i vještine kako bi mogli učestvovati u medicinskom zbrinjavanju naših vojnika kako u zemlji tako i u NATO snagama odnosno u odgovoru u misijama. Ono o čemu bi volila progovoriti jednu riječ a to je da očekujem da jednog dana naši zdravstvenjaci u našim vojnim snagama imaju posebnu specijalizaciju koje imaju neke zemlje, vojnu specijalizaciju medicinsku kako kako bi svojim znanjima i vještinama bili dodatna vrijednost za hrvatsku državu. Vojni zdravstveni sustav je ono o čemu treba pričati, tamo ima u tom sustavu puno žena, kad smo već žena se ovdje dotakli i mislim da u slijedećem izvješću treba tom zdravstvenom djelu sustavu posvetiti isto tako više pažnje. Naravno da ću i osobno podržati ovo izvješće, dugo radim sa vojnim sustavom našim i smatram da je ovo izvješće odlično. Hvala vam. Hvala vam lijepa, poštovan gđo. zastupnice, imamo dvije replike, prvu g. Stričak. Poštovani g. Stričak. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice, vi ste u svojoj raspravi naglasila da je treća misija hrvatske vojske pomoć civilnim institucijama. Ja bi rekao da je to prva pogotovo kad govorimo o mirnodopskom razdoblju, između ostalog navela ste niz elementarnih nepogoda gdje je vojska odmah izašla na teren, naglasila dobru suradnju sa zdravstvenim sustavom i ono najbitnije, prijevoz helikopterima unesrećenim koji he bilo na stotine samo ove godine i samim time je spašeno na desetke ljudskih života odnosno možemo reći da u fokusu rada hrvatske vojske a i svih naših službi koje se bave zaštitom i spašavanje je uvijek čovjek i spašavanje ljudskog života. Hvala. Poštovani kolega Stričak, baš tako, i sama sam se dvoumila da kažem da je to prva zadaća ili treća, ali naše Oružane snage tako to nazivaju pa sam eto ja se time pokoristila iako je zaista u mirnodopskim uvjetima je zaista prisutnost i potreba za angažmanom hrvatske vojske uvijek dobrodošla i uvijek zapravo joj mjesto tu. Tako da sve ovo što ste vi rekli, ja to apsolutno potvrđujem i vi ste apsolutno u pravu zato što je ta suradnja je odlična i nastavit ćemo tu suradnju kroz zdravstveni sustav dalje zato što o tome upravo kao što ste sami rekli, ovise ljudski životi jer ljudski život ne bi smio imat cijenu. Hvala lijepa. Poštovani g. Šarić, izvolite. čovjek je po meni tada dobro reagirao, otprilike rekao sada bih volio vidjeti sve one koji govore da su protiv ulaganja u hrvatsku vojsku, u hrvatsku policiju, u vatrogastvo itd. Dakle, Dakle, vrlo važno je naglasiti da ulaganje u hrvatsku vojsku a danas govorimo o tome je iznimno bitno za budućnost hrvatske države, za razvoj Hrvatskih oružanih snaga i u tom smislu uistinu trebamo dati punu potporu. Hvala vam. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala vam lijepa, odgovor na repliku, izvolite. Hvala vam na ovome što ste rekli, to bi bila moja završna misao, uistinu je potrebno vidjeti brigu da nam se OS i svih onih, i prve i druge i treće misije, razvijaju u dobrom pravcu kao što sada čine. Hvala vam lijepa. i posljednja pojedinačna rasprava, g. Siniša Jenkač, izvolite gospodine. **Jenkač, Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo danas slušamo više-manje pozitivne rasprave u ovom saborskom domu osim nekih ekscesnih ali evo njih ja neću komentirati, već su bile danas ovdje komentirane i evo to mi je posebno drago jer prijašnjih godina često puta nije bilo ovakvih pozitivnih rasprava na izvješće o stanju hrvatske vojske tako da evo prije svega, čestitam bivšem ministru, sadašnjem ministru, ovdje nazočnim predstavnicima ministarstva, državnim tajnicima jer očito da je svima jasno da se dogodila neka promjena. Možemo reći da je iz ovog vidljivo da nakon skoro 20 g. imamo jednu definitivnu promjenu. Promjenu koja se odnosi na onim materijalnim sredstvima, zanavljanju opreme, znači tu se spominju i Partije, i Bradley, i helikopteri Kiowa warrior i modernizacija brodovlja, raznih raketa itd., nabavljanje nove moderne opreme, modernizacija postojeće opreme što je odlično i evo nakon dugi, dugo godina možemo čitati jedno ovakvo izvješće, jedan ogroman skok, možemo reći nakon 20 g. u modernizaciji hrvatske vojske. Još važnije što je i sam pisac izvješća navodi u jednim od prvih rečenica je definitivno povećanje materijalnih prava hrvatskog vojnika a ja bi tu dodao, nadam se da će to u budućnosti biti povećanje materijalnih prava hrvatskih policajaca. To je vidljivo iz povećanja rashoda .../Govornik se ne razumije./... da ja sad posebno ne obrazlažem ali evo još uvijek kao što je netko od govornika prije mene spomenuo, još uvijek nismo na onoj razini koju bi trebali dostići, onoj razini od onih postotaka proračuna koji bi trebali izdvajati za hrvatsku vojsku tako da mi je drago da više-manje imamo jedno suglasje, da je ovo dobar put i da u ovom putu treba i dalje nastaviti. Neću komentirati ovdje navedene i spominjane Bradleyje ali osobno mislim da su to odlična vozila, odlična oklopna vozila i da se ona u onim stručnim promišljanjima govore, o njima se govori kao o oklopnim vozilima koja će definitivno napraviti prevagu u oklopu na ovom djelu ajmo reći, možemo reći Europe ili pogotovo gdje se volimo često uspoređivati sa susjedima Srbima, onda to definitivno će biti jedna prevaga u odnosu na ona oklopna vozila koja posjeduju oni ili na ona oklopna vozila koja posjedujemo mi trenutno a zastarjela su i neučinkovita. Dapače, u ovim svim aktivnostima treba dalje nastaviti, treba dalje nastaviti sa kao što i ovdje čuli, sa povećanjem proračuna i sa povećanjem i rashoda za zaposlene ali onda i za povećanjem i daljnjim zanavljanjem i opreme i nabavku nove opreme. Ono na čemu bi ja definitivno još želio, što bi želio naglasiti a to je utjecaj hrvatske vojske na industriju, pogotovo na onu obrambenu, vojnu industriju a onda neposredno i na gospodarstvo. To je utjecaj velik i na tome treba i dalje inzistirati pogotovo na toj povezanosti između hrvatske vojske i vojne industrije, tj. obrambene industrije u Hrvatskoj. Također mislim da bi trebali nakon više od 20 g. početi nanovo razmišljati o uvođenju vojnog roka. On ne mora biti godinu dana, on može biti pola godine ali on je vrlo važan kao što smo čuli iz prijašnjih rasprava. On stvara bazu pričuvnika, nužnih za razvoj potencijala cjelokupne vojne moći. I to je vrlo važna stvar jer ako nemamo dovoljnu vojnu moć, ako nemamo dovoljno pričuvnika koji će moći u vrlo kratkom vremenu biti mobilizirani, koji će znati koristiti tu vojnu opremu, onda se mi kao država nalazimo u problemima. Geopolitički, ovo je trusno područje, to svi više-manje znamo, ja bi samo završio sa nekoliko rečenica i podsjetio nas na 1988., 1989., kada je rijetko tko od ovdje prisutnih vjerovao da ćemo za godinu dana imati rat na ovim područjima. To se može dogoditi preko noći, i ako nemamo dovoljno opremljenu vojsku, spremnu vojsku koja mora prvo reagirati a onda u onom drugome šalonu, ako nemamo vojnu pričuvu, onda smo mi u velikim problemima i to nikada ne smijemo zanemarivati. Hvala. Hvala vam lijepa, g. Jenkač. Na vaše izlaganje nemamo replike pa prelazimo na završno izlaganje, kolega Matko Kuzmanić u ime Kluba zastupnika SDP-a. Izvolite kolega Kuzmanić. Kolega Jenkač, očito me niste dobro slušali pa ću evo samo nastavit tamo gdje sam stao ali ću sad počet od kraja. Znači Bradley je jedna logistička noćna mora za OS RH i slijedom onog navedenoga, nisam naveo sve detalje, poslat ću ih kolegama u MORH-u, nameću se slijedeća pitanja. Zašto uopće uvoditi Bradley kada on traži potpuni remont i značajna ulaganja u rezervne dijelove te opremu za održavanje? Zastario je kao sustav prije 15 g., nije kompatibilan s drugim sustavima unutar OS RH, nema odgovarajuće komunikacijske sustave i senzorske pakete, sustavi oružja su mu zastarjeli, nema digitalnu infrastrukturu na vozilu niti u upravljanju niti u povezivanju. Nemamo kontrole nad pravom prodaje, u ITAR-u je, nema financiranje, nije usklađen sa zajedničkim EU vojnim standardima, predstavlja popunu logističku noćnu moru, nema transfer tehnologije, nema domaćih komponenti. Potrebna je prilagodna alata, traži nabavku novih kalibara i streljiva. Pored modernizacije, osjetljiv je na eksplozivne naprave. Predstavlja dugotrajnu ovisnost o pojedinim kontroliranim tehnologijama, minimalno narednih 20 godina. Zašto potrošiti 2 do 5 milijuna po vozilu za modernizaciju, o dolarima pričam, tzv. donacije te još toliko za modernizacija povoljno kupljenih a koje bi kupili po cijeni od 3 do 5 milijuna po komadu i na taj način stvorili trošak od 684 milijuna dolara? Nitko ozbiljan ne razmatra Bradley. Vidimo primjer Češke, Poljske, Australije, Izraelci su ih odbili, svi su nabavljali i intenzivno testirali vozila, Bradley nije bio ni na kraj pamet. Zašto ne uvesti moderna vozila koja upravo SAD razmatraju a to su CV 90 od istog proizvođača, IFV Links i KVM Puma čija je cijena od 4,2 do 8,5 milijuna eura po komadu a pritom sadrže najnovije tehnologije, nose potpuno odjeljenje, posjeduju veću žilavost na bojištu a sustav i oružja i senzora su nove generacije? Zašto ne iskoristimo EU financiranje kroz PESCO program i možemo dobiti financiranje do 40% vrijednosti projekta? Napravimo off set ugovor kao sa Patrijom, zašto ne ugovoriti transfer tehnologije i proizvesti sve kupole kod nas te sa istim kupolama opremiti sva Patrija vozila uz značajnu uštedu, koristeći taj EU i PESCO, razviti znanstvenu komponentu po pitanju komunikacijskih sustava i digitalne infrastrukture vozila. Osigurati neovisnost od bilokoga, koristiti lako dostupne EU komercijalne komponente kao što su npr. Scania motori, imamo unificirano održavanje kalibre i nema potrebe za dodatna navezivanja sredstava u PDV a što se tiče samih detalja, samo da znate da je njegov top od 25 mm se ne koristi i nije kompatibilan sa Patrija vozilom od 30 mm, znači novi kalibar, novo streljivo, novi troškovi, izdvojena nabava, skladištenje i potpuna popuna u borbi. Motor razumije./... s VT-a 903 T dizel nije kompatibilan s drugim motorima u OS RH, traži izdvojen sustav održavanja, servisiranje nabave dijelova, potrebna je dodatna obuka. Svi podsustavi namjenski

a Patrija koristi Spike i Euro Spike vrijedne 100 000 dolara čija je prosječna cijena, to je njihova prosječna cijena uključujući i jedinicu za upravljanje. Uglavnom, Bradley možda nekome odgovara ali definitivno ne odgovara Hrvatskim oružanim snagama jer taj top od 25 mm je nedovoljan u odnosu na moderna vozila i problematičan je u uporabi u urbanim uvjetima, nije kompatibilan sa NATO-ovim standardom oružja, 30x173. Ne proizvodi dovoljno struje za opremanje modernim sustavima, dimenzije vozila imaju izuzetnu veliku siluetu te su lak cilj a ujedno smanjuju prohodnost u urbanim uvjetima. Nema zaštitu gornjih ploha vozila, planira se ugradnja laminata s titanom za dodatne zaštitne ploče, ne posjeduje dovoljne kapacitete za opskrbom strujom dodatnih sustava zaštite .../Govornik se ne razumije./... komunikacija. Nema zaštitna sjedišta za smanjenje utjecaja eksplozija nove generacije odnosno zadnjih 10 g., spremnik za gorivo u donjem dijelu vozila čini ga izuzetno osjetljivim na nagazne mine improvizirane eksplozivne naprave. Neću pričat o gubicima, šta je sve na njima bilo, uglavnom, ili ste neupućeni ili namjerno govorite takve stvari. Ja ovo sam stvarno rekao u u razgovoru sa ljudima i sa dostupnim podacima na stranica State Departmenta i u najboljoj namjeri to dao kolegama iz Ministarstva obrane koji se djelomično sa tim i slažu, pa se nadam g. Jenkač da ćete možda malo i vi isto, pošto svi radimo u zajedničkom interesu, a to je u interesu hrvatskog naroda i u interesu

Hvala lijepo predsjedavajući. Poštovani tajniče, dva tajnika u MORH-u, kolegice i kolege, evo završno bih rekao da vjerujem da su predstavnici ministarstva čuli sve primjedbe i da ćemo sad čuti njihov odgovor na kraju ali da će se poduzeti ove mjere poglavito evo vidimo i dobre i plemenite primjedbe u slučaju Bradley vozila, znači da vidimo što je s tim i kako s time, da ne bi se događalo što se događalo u brojnim javnim nabavama, da budu na štetu hrvatske vojske i na štetu poreznih obaveza, a da nisu svrsishodne. Međutim ja bi na kraju ovdje kazao da me, mislim iznenađujuće mi je da stranke koje su na vlasti o vrlo bitnom izvješću, primjer SDSS, uopće nije dao svoj stav kao klub pa ne znam uopće da li se to ikada dogodilo, da klub koji je na vlasti, koji surađuje ovdje nije dao svoj stav o izvješću o obrani, ne mogu uopće to shvatiti, jeste li vi dogovorili išta i kako će oni ponašati u slučaju vašega izvješća. tiče same hrvatske vojske, to je neupitno, hrvatska vojska je temelj hrvatske države, treba ulagati što više u hrvatsku vojsku što se tiče proračuna, sačuvati sve sposobnosti koje ima i ulagati prije svega u svakog čovjeka šta moramo biti realni i reći da se ulagalo nešto u hrvatskog vojnika ali to nije u toj razini koliko se ovdje to naglašava. Da je bolje nego prije, je, to trebam priznati, međutim ja bi ovdje govorio o još jednom samom gospodarskom razvoju što se tiče hrvatske vojske kojeg treba potaknuti a to je od Đure Đakovića, onih pokretačkih industrijskih grana koje bi trebala hrvatska država zajedno sa hrvatskom vojskom pokrenuti a ne da dovodimo upitnost brojne javne nabave koje u biti koštaju porezne obaveznike. Još bi jednom naglasio da hrvatska vojska kao sastavnica domovinske sigurnosti ima značajnu ulogu ne samo što se tiče rata nego što koje imamo u Hrvatskoj a i u svijetu tako da bi se složio djelom da brojne akcije koje je Hrvatska imala ili sudjelovala u brojnim misijama su bile po meni čak i nepotrebne, to u Afganistanu i dobro je šta ste se povukli iz Afganistana jer dovoljno su naši hrvatski vojnici, naši sinovi stoljećima, ne samo u ovoj državi, Hrvatskoj, da budu glineni golubovi tko zna koga i tko zna čijih interesa i zašto su bili tamo i zašto su se dogodile i ranjavanje i smrt, to je sad upitnost što je imala hrvatska država od toga, osim što nam je nekoga vratilo u lijesu. Ja ne znam što smo mi tamo radili ili u prednjim snagama ili ne znam di, mi ko da u sustavu MORH-a želimo što više naših sinova dat u teška područja a zauzvrat ne dobivamo ništa osim što se hvalimo mi smo dobro sa NATO-om, nekakvih hvalospjeva. Ja ne vidim tu nekakve, zašto nisu na recimo naši najbolji saveznici rekli da, evo vam avione F-16 ili ne znam koji, dajemo vam, vi dajete najviše vojnika proporcionalnom svom stanovništvu unutar misija operacija, nego ovdje se vi i dalje držite „siromašni sinove a bogati volove“, tako da hrvatska vojska a očito i hrvatski narod još uvijek mora plaćati krvarinu svoju na određene misije sa tzv. misije ili akcije gdje nije to baš jednostavno i nije da nije rizično. Nije da nije rizično jer imamo i smrtne slučajeve hrvatskih vojnika a očito na našu sreću, jedna je žrtva velika, nije ih puno više žrtava. Tako da ne srljamo ko guske u magli, da što prije mi poletimo ko ovca na sol i reći ćemo da šaljemo naše sinove, da branimo prednje crte, brojne misije rizične a u biti šta dobivamo zauzvrat? Koja vozila, koje avione, na kraju ispadnemo tu kao zadnji smo na repu uza sve hvalospjeve oko NATO, mi smo zadnji na repu. Mi gubimo u biti sposobnosti koje smo imali dok nismo bili u NATO-u. Onda koji je interes naš tih svih misija? Jel interes tih misija da mi zaštitimo nacionalnu sigurnost RH ili da štitimo interese, ne znam, nekih velesila? Je li značajniji jedan život i sigurnost hrvatskog građanina nego svi interesi ne znam čijih velesila ili određene sukobe, Rusija, Amerikanci, .../Govornik se ne razumije./... to ja ne znam uopće kome je palo na pamet na taj način da šaljemo naše sinove u te misije, u velike rizike dok ne štitimo svoje granice, da štitimo prednje granice prema Rusiji a na svojim granicama nam ulazi tko god padne na pamet, ilegalni migranti, dan-noć, kolegice i kolege … …/Upadica Ostojić: Kolega Bulj, hvala vam Sada molim g. državnog tajnika Zdravka Jakopa u ime predlagatelja, izvolite državni tajniče. Poštovani predsjedavajući, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Prije svega vam se želim zahvaliti na vašoj raspravi, mogu reći da je meni jako puno koristila, da vidim i taj vaš pogled prema tom izvješću koje je u biti za 2019. g., iako je rasprava išla i u nekim dijelovima na druga područja i drugo vrijeme, ali i to ćemo probati iskoristiti u našem daljnjem radu. Budite sigurni da je hrvatska vojska a taj naziv u skladu sa zakonom, iako nemam ja problema i sa OS-om jer i ona ima svoju vrijednost i određeni značaj, sprema se suočiti sa izazovima i mi želimo biti bolji i mi ćemo svaku takvu mogućnosti probati iskoristiti. Iskoristiti, dobro ste me čuli. Znači zahvaljujem se svima vama ali želim na početku reći da ovo izvješće za 2019. g. prikazuje pravo stanje, ono nije nimalo fingirano niti nam je takva namjera a vi koji ste bili u određenim odborima, vjerujem da ste to mogli prepoznati. Ono što je određen izazov prilikom izrade takvog izvješća je poštivanje svih pozitivnih pravnih propisa, g. g. saborski zastupnik Tuđman je nešto rekao o tome, mi moramo poštovati određene propise što se tiču sigurnosti, tajnosti podataka jer danas nije tajna koliko netko tenkova ima, Hrvatska je potpisnik i bečkog dokumenta i Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja ali je svakako tajno u kakvom stanju ti tenkovi, a pogotovo u kakvom su stanju oni koji bi eventualno trebali, morali koristiti te tenkove u nekoj od ustavnih zadaća. Tako da nadam se da me razumijete u tom djelu. A budući da je bilo dosta riječi o Bradleyju, krenut ću onda od njega pa vam reći da bez ikakvog problema možete i bez ikakve zadrške, znači govorimo o izvješću 2019. g., dići ruku za ovo izvješće. Zašto? Zato što vjerujem da je vaša rasprava bila dobronamjerna isto kao i od saborskog zastupnika Jenkača. Zašto? Zato što bi modernizirani Bradley pa čak i ovaj koji bi se osposobio, bio bolji nego ono što imamo sada. A isto tako bi ovo vozilo koje ste vi napomenuli da proizvođač Bradleyja ide u novo, bio bolji nego modernizirani Bradley. A sad ću ja reći ne ko državni tajnik, ali isto ko i državni tajnik a bome i ko neko ko je odletio u zrak u Domovinskom ratu, bili bi daleko sretniji da nam ovaj Visoki dom odobri sredstva i da možemo nabaviti nova sredstva. Nova o kojima ste vi ovdje govorili. A kada sam rekao da možete bez problema dići ruku i nadam se da ćete to tako potaknuti i svoj klub i o tome što nisu preuzete nikakve obaveze vezano za Bradley, izvješću od 2019., kada se pojavila mogućnost da uopće raspravljamo o tome, raspravljamo do danas, ako će biti sredstava i ako se procijeni da je to najbolje rješenje, možda će se ići u tome, ako se nađe neko bolje rješenje, ja vjerujem da će bez problema onda se ići s veseljem u to bolje rješenje. I sva ova vaša analitika, ja sam vam to rekao i na odboru, čestitam na tome jer pokazuje, i to mije drago, to mi je jako pozitivno bilo iskustvo jer je uloženo puno vremena, truda da vas ili nekoga s kim ste surađivali, jer to gledam pozitivno, ne, onoga ko je to radio, nije baš tako jednostavno doći do svih tih podataka i oko, zahvaljujem na vašoj spremnosti da je podijelite s nama a budite sigurni da znam koji podatak i više, ali me je fasciniralo pozitivno i svaka čast i zahvaljujem na ovoj spremnosti. Možda kada govorimo o tome što se gospodarstva tiče, ne, ono što je u izvješću navedeno kao brojka, 314 milijuna, to je jedan segment i naša je želja da se te brojke povećavaju ali ovdje neke stvari nisu ovisne samo o Ministarstvu obrane nego i možda Ministarstva gospodarstva i dr. ministarstvima, i regionalnog razvoja, ali na neki način i određenih gospodarskih subjekata da da se prihvate svih tih izazova pa da probamo zajedno napraviti iskorak a ja sam već u uvodno djelu rekao da smo napravili određeni iskorak vezano za proizvodnju i remont jer vi ste bili spomenuli remont određenog naoružavanja, da ne kažem određenog streljiva i to je pozitivan iskorak. Volio bi da je tako i u gospodarskom subjektu kojega ste vi naveli ali i ovdje je već bilo rečeno, Đuro Đaković i ja se nadam da će i oni naći naći načina da se razina koju su imali i utjecaj koji su imali u neka vremena, nekako prepozna i danas i da taj utjecaj bude u smislu proizvodnje i potpore viši nego je to danas danas i mi smo spremni dati potporu, budite sigurni. Kada govorimo, bilo je ovdje pitanje o određenim podacima, analizi vezano za susjedstvo ili neke druge organizacije, budite sigurni da imamo više podatak nego ovdje piše pa i u onom spomenutom susjedu. Bilo bi to neozbiljno da nemamo tih podataka. Što se tiče poticaja ili proizvođača hrane i OPG-ova, isto tako, kao što smo spremni raspravljati o naoružanju i vojnoj opremi, tako i svim onim segmentima koji se tiču zdravlja i ja bi rekao, svih potreba hrvatskog vojnika, dočasnika i časnika s time da morate razumjeti da na sve te procese ne utječemo mi budući da određene usluge i potpore Ministarstvu obrane daju drugi gospodarski subjekti i oni isto tako su samostalni u tome s kim će sklapati ugovore i na koji način će davati potporu Ministarstvu obrane tj. pripadnicima Ministarstva obrane. I na kraju, reći ću da je vojnički poziv častan ali i rizičan, da je naše prisustvo u međunarodnim operacijama u skladu sa svim odlukama koje je donio ovaj Visoki dom, znači nijednu aktivnost pogotovo međunarodnu, ne možemo i ne želimo raditi bez formalne formalne procedure a vi ste ti koji nam to omogućavate, u biti i dajete na neki način onda i zadaću, tako da i očekujem da ili vas molim, evo tako ću reći, budući da se približavamo vremenu kada će se ovdje govoriti o budžetu, on je neposredno povezan sa sposobnostima, razvojem i izvršavanjem zadaća koje je MORH i hrvatska vojska radi, evo pa vas molim da vodite o tome računa i da nam date potporu kako bi one ciljeve koje, koje, i spomenuo je i g. Tuđman, u smislu raspodjele tog budžeta na dio koji se na osoblje i nama je drago da je nekako podignuta ta razina, ali da isto tako nam onda ostane i za ovu modernizaciju, da ne trebamo razmišljati o modernizacija staroga, nego da možemo razmišljati o modernizaciji ili dostizanju sposobnosti zamjenom sa novim sredstvima. Hvala vam lijepo još jedanput, mi smo dali od sebe najviše što smo tog trenutka mogli kad smo radili izvješće, sve ovo još jedanput ponavljam, što je ovdje rečeno ćemo kao iskustvo iskoristiti za izradu narednoga ali sve ove vaše rasprave, ja se usuđujem reći dobronamjerno, kao što sam rekao dobronamjerne i od jednog i od drugoga, vezan za slučaj Bradley, tako da i dobronamjerno, sve ovo što je bilo ovdje rečeno ćemo pokušati implementirati u naš svakodnevni rad. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala vam lijepa g. državni tajniče. Imamo dvije replike, prvu g. zastupnik Kuzmanić, izvolite. Hvala uvaženi potpredsjedniče. g. državni tajniče, vi ste mi ostavili dojam osobe od integriteta i osobe koja uistinu brine za naš obrambeni sustav upravo iz tog razloga, prvi ću vam dat podršku i prilikom donošenja budžeta, da radije kupimo nešto novo, kvalitetno nešto jer nismo država koja sebi može priuštiti nekakve pogreške a isto tako postavio sam tu u pitanjima, već postoje firme koje bi taj Bradley trebale opremat, zanima me o kojim se firmama radi pa na neki način tko su i vlasnici tih tvrtki koje žele se baviti već opremanjem tih vozila. Ne želim sumnjati ili mislite loše ali sam siguran da vi pošto ste general hrvatske vojske, prilikom kupovine ovoga, imajte na umu ono, zamislite da je vaše dijete unutra, bi li više voljeli da je u jednom Bradleyju, u jednom Linksu ili u jednom Pumi. I to je to, ništa drugo. Hvala vam lijepa. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepa g. Kuzmanić. G. državni tajniče, izvolite. **Jakop, Zdravko** Evo ja ne znam da li vi jeste ali ja jesam razbio glavu u oklopnom vozilu tako da budite sigurni da ne bi ni sebi ni nikome ko je sa mnom ali pogotovo onome kome bi trebao zapovijediti, dao zadaću ili ga natjerao u nešto što ne valja ili nešto što je slabo. Volio bi mu dati najbolje na svijetu što je moguće jer ovdje je već bilo rečeno nema veće vrijednosti od života, ljudskog života, nama je svima obaveza štititi ljudski život ali u konačnici i izvršiti zadaću. A što se tiče Bradleyja, još jedanput ponavljam, nisu do sad nikakve i još uvijek to u fazi rasprava, nikakve obaveze nisu preuzete, tako ni vezano za ove silne kompanije koje se ovdje ja bio rekao govori, nema nikakvih preuzetih obaveza evo sa ovog mjesta to mogu reći. Kako će ići dalje, bit će ovisno i o

Državni tajniče, na samom početku rasprave jasno i glasno ste rekli da je hrvatska vojska odradila sve zadaće koje su pred nju stavljene tijekom prošle godine. Međutim, tijekom daljnje rasprave, dosta se raspravljalo i o financijama pa da li je bilo tijekom godina problema oko financiranja potreba ili zadaća hrvatske vojske gledano i za mirovne misije, naoružanje, opremu, materijalne izdatke i s kojim problemima po tom pitanju ste se najviše suočavali ako ih je bilo? Hvala lijepa, g. saborski zastupniče na ovom pitanju. Ja ne bi rekao problemima jer ako bi imali takav pristup onda problema ima milijun, ja bi više govorio o izazovima u okviru mogućnosti, raspoloživih mogućnosti i ono što je naša obaveza, naša obaveza je trošiti odgovorno ta sredstva na način da se podiže spremnost i sposobnost hrvatskog vojnika, hrvatske vojske, OS-a ili MORH-a a isto tako da se brine o sigurnosti tog vojnika. Mi bi voljeli da je taj odnos malo drugačiji, da ide više, da ide prema dvojici što se tiče ukupnih sredstava i da se taj omjer bude onako kako su recimo nekakve smjernice NATO-a u smislu da bude više sredstava za modernizaciju .../Govornik se ne razumije./... ali što smo imali, pokušali smo iskoristiti najbolje što je moguće kako bi sve ustavne ali i međunarodno preuzete obaveze ispunili što je moguće bolje. **Ostojić, Rajko Hvala vam lijepo, više nema replika. Dakle, želi li netko od izvjestitelja odbora preuzeti riječ? Time naravno zaključujem raspravu koja je kao što znate, g. državni tajniče, vidjeli ste ako smijem vas citirati bila dobronamjerna, konstruktivna i koncilijantna, dakle što se tiče naravno ovoga budžeta, apeliram da se na pametnu specijalizaciju gdje je sigurnost i obrana od 5 temeljenih stupova, dobit ćete veći budžet i mi ćemo za njega glasati.